Dobro jutro kolegice i kolege. Nastavljamo sa radom na sjednici. Danas ćemo raditi bez stanke jer imamo dosta prijavljenih pa da ne bismo radili duboko u noć radit ćemo bez pauze, a raspravit ćemo - Prijedlog Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske a prijedlog akta primili ste u pretince. Kod donošenja strategije primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za turizam, Odbor za poljoprivredu i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi li? Da. Ministar turizma, Darko Lorencin. Izvolite. Uvaženi predsjedavajući, uvažene zastupnice i kolege gospodo zastupnici. Evo pred nama danas imamo jedan strateški dokument, Strategiju razvoja turizma do 2020. godine kojim se u biti definira turistička budućnost naše zemlje, budućnost jednog sektora koji je u odnosu na sve ostale gospodarske sektore daleko najkonkurentniji i najživlji ovim dokumentom želimo pretkazati jedan putokaz koji će ukazati na njegov snažniji razvoj i koji će izvršiti uključenje svih krajeva naše zemlje u tu djelatnost. Isto tako, ovaj dokument je osnova za povlačenje sredstava iz fondova EU i isto tako predstavlja jedan ponovno putokaz ne samo onima koji izravno sudjeluju u u kreiranju turističke ponude već budući da turizam kao jedan horizontalan sektor uključuje čitav niz i drugih sektora, uključuje i organizaciju čitavog teritorija dijela zemlje po ovom našem slučaju pa i čitavog teritorija Republike Hrvatske. Dakle, predstavlja i jedan putokaz u biti za sve građane Republike Hrvatske budući da smo svi na neki način vezani uz turizam. Cilj ovog dokumenta je ohrabriti investitore u njihovim idejama i planovima vezanim za turizam, a plan je da se do 2020. godine u turizam uloži oko 7 milijardi eura, da mu se ukupni primici povećaju za oko 6 milijardi eura, te da se otvori 30000 novih radnih mjesta. Pored toga jasno se iskazuje

ali isto tako i zbog ukupnog doprinosa široj društvenoj zajednici. Na ovaj način želimo pozicionirati turizam u nadolazećem pristupanju u EU gdje želimo Republiku Hrvatsku pozicionirati kao zemlju jakog turističkog identiteta biti gostoljubiv i iskren domaćin sa fokusom na kvalitetu, ponuditi atraktivne proizvode i doživljaje zasnovane na autentičnosti i emocijama i ustrajati na održivom razvoju fokusirajući se na inovacije. Pritom želimo stvoriti jedan identitet zemlje, jedan identitet turizma i na tim posebnostima uspjeti plasirati i uspjeti razviti hrvatski turistički proizvod koji treba biti prepoznatljiv. Što čini turizam Republike Hrvatske? Turizam Republike Hrvatske trenutno čini 852 ležaja od kojih je 13 postao u hotelskom smještaju, 25% je u kampovima, 13% u različitim oblicima kolektivnog smještaja i 49% nalazi se u kućanstvima što istovremeno predstavlja jednu činjenicu da imamo ogromno područje i ogromne prostore za djelovanje sa ciljem unapređenje i poboljšanje kvalitete turizma. Svega 40% smještajnih kapaciteta nalazi se u, označeno je oznakama kvalitete sa 4 i 5 zvjezdica, a dominantan turistički proizvod je more i sunce. Taj dominantan proizvod će kao takav i ostati, ali taj proizvod trebamo objediniti na način da možemo ga nadomjestiti, oplemeniti i napraviti uvijek razlogom više za dolazak u našu zemlju. Potražnja je na razini iznad 60 milijuna noćenja, noćenja, gotovo 12 milijuna dolazaka, a ono što sam ranije rekao svako treće noćenje realizira se u privatnom smještaju. Konkretno, s druge strane ako gledamo turizam kao sektor on upošljava 95500 osoba, dakle ukupno 7% svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj čini 7,3

je njegova sezonalnost pa se tako 87% svih noćenja napravi u razdoblju lipanj-rujan. Stoga i proizlazi i ako sagledamo na jednom mjestu sve one prostore, sve one mogućnosti koje nam se otvaraju onda svakako trebamo biti fokusirani na ove činjenice koje nam kažu da je ako gledamo konkurentski status našeg turizma postoji nedovoljna diferenciranost proizvoda i usluga, nedostatak inovativnih i kvalitetnih sadržaja za naše turiste. Rast je temeljen na ekspanziji privatnog smještaja što nije a priori loše, ali temeljiti razvoj na ekspanzivnom rastu, vrlo često dovodi do toga da ne možemo govoriti o jednom programiranom, praćenom i kontinuiranom rastu. Isto tako postoji nedovoljna investicijska aktivnost i premalo novih hotelskih kapaciteta, postoji klasičan nacionalni turistički marketing i naslijeđena orijentacija ka sezonskom poslovanju. To znači da većina turističkih djelatnika i onih koji su uključeni u turističku ponudu jednostavno funkcionira na četiri spomenuta mjeseca. No i s ovakvim konkurentskim nedostacima hrvatski turizam je u krizno doba ostvarivao rezultate bolje od mediteranske konkurencije i to je ono što nam daje posebnu motivaciju i to je ono što je dobro znajući i imajući u vidu sve ove nedostatke koje imamo. Na nama je sada da putem jednog ovakvog strateškog dokumenta sebi zacrtamo planove, planove kako bismo išli ka određenom cilju koji je definiran vizijom razvoja hrvatskog turizma. A ona glasi: Hrvatska je do 2020. globalno prepoznatljiva turistička destinacija, konkurentna i atraktivna za investicije koja stvara radna mjesta i na održiv način upravlja razvojem na svom cjelokupnom prostoru. Njeguje kulturu kvalitete, a svojim gostima tijekom cijele godine pruža gostoljubivost, sigurnost i jedinstvenu raznovrsnost autentičnih sadržaja i doživljaja. Dakle, jedan od glavnih razvoja ciljeva razvoja je pozicionirati RH do 2020. među prvih 20 vodećih turističkih najkonkurentnijih zemalja svijeta. Postići taj cilj znači rukovoditi i upravljati, razvijati i realizirati 4 strateška cilja koja definira ova strategija. Prvo i osnovno 7 milijardi eura investicija. Drugo, poboljšati strukturu i kvalitetu smještaja što znači izgradnja novih 20 tisuća soba u hotelima i rast njihovog udjela sa 13,1 na 18,1%, izgradnja novih sadržaja u kampovima i povećanje kvalitete obiteljskog smještaja. Treće, otvoriti oko 30 tisuća novih radnih mjesta i to 20 tisuća izravno u turizmu, a 10 tisuća u pratećim djelatnostima. I konačno, povećati turističku potrošnju ostvarivanjem 14,3 milijardi ukupne godišnje turističke potrošnje. Ovaj dokument, dakle strategija je precizna i kada je riječ o definiranju ključnih područja na kojima je potrebno djelovati. Njih smo nazvali operativnim strategijama i na njima bi trebao biti naglasak turističke politike naše zemlje do 2020. godine. Definirano je 5 osnovnih područja, to je marketing, to je razvoj turističke ponude koja predstavlja najveći dio investicije, razvoj ljudskih potencijala kao četvrto i peto područje upravljanje procesima što podrazumijeva i realizaciju ove strategije. Konkretno, kad govorimo o marketingu ono što slijedi pred nama i oko čega smo već i poduzeli u operativnom smislu i predradnje jest novi organizacijski ustroj Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice i reorganizacija sustava turističkim zajednicama koji treba ići u pravcu destinacijskih menadžment organizacija. Zatim, profesionalna procedura turističkog brendinga. Budući da smo RH raspodijelili u 8 destinacija od kojih se 5 nalazi na moru i 3 u unutrašnjosti i čitav sustav i marketinga i ulaganja u tu aktivnost u biti ovisit će i biti će usmjeren na način da vodi računa o tim destinacijama. Zatim, slijedi profesionalizacija odnosa s javnošću u turizmu, prelazak na online komunikaciju prema tržištima i permanentna edukacija kadrova na svim razinama. Kad govorimo ovdje o edukaciji kadrova onda tu mislimo samo na marketing. Kad govorimo o razvoju turističke ponude definirano je 10 ključnih turističkih proizvoda koji će oplemeniti naš glavni turistički proizvod i koji će bitno utjecati na ublažavanje sezonalnosti, odnosno na povećanje povećanje turističke potrošnje, ali i na odvijanje turističke potrošnje i u pred i post-sezonskom razdoblju. Polazim od našeg glavnog proizvoda, to je sunce i more, gdje je predviđeno repozicioniranje kroz jačanje svih karika lanaca vrijednosti i produljenje sezone. Druga točka je nautički turizam gdje se predviđa 15 tisuća novih vezova od kojih je 10 tisuća u moru, a 5 tisuća na suhom. Zdravstveni turizam predstavlja jednu ogromnu nišu, jednu tržišnu specijalizaciju gdje isto tako treba provesti umrežavanje s ciljem podizanja i kvalitete smještaja. Kulturni turizam i daljnja turistifikacija kulturnih sadržaja, interpretacijski centri, manifestacije jedan su od glavnih proizvoda uz pomoć kojih imamo upravo namjeru djelovati u predsezonskim i postsezonskim razdobljima. Poslovni turizam predviđa pokretanje i zasnivanje infrastrukture sa ciljem pokretanja značajnijih kongresnih centara gdje predviđamo dva ključna velika kongresna centra, gdje se predviđa isto tako harmonizacija zračnih linija i generalno upravljanje ovim djelom. 6. je golf turizam što podrazumijeva infrastrukturu igrališta uz uz jačanje i formiranje golf resorta u ključnim turističkim centrima. Zatim cikloturizam nezaobilazna eno i gastro eno i gastro turizam, zatim ruralni i planinski turizam i 10. pustolovni i sportski turizam. Imamo još tri područja koja bitno definiraju naš proizvod i koja bitno utječu na njegov daljnji razvoj, to je svakako skup aktivnosti koji se odnosi na privatizacije i aktiviranje državne imovine, u provom redu privatiziranje poduzeća gdje RH ima udjela više od 51%, ali isto tako i aktiviranje neaktivne vojne imovine, zatim i industrijske imovine, imamo nekoliko slučajeva gdje uz duž Jadranske obale imamo i tzv. brandfield lokacije bivših industrijskih pogona. Sljedeće je kao bitno područje unaprjeđenje smještajne ponude gdje se predviđaju novi kapaciteti većinom u hotelima i resorima sa 4, 5 zvjezdica, zatim malim hotelima, povećanje kvalitete obiteljskog smještaja gdje nije predviđen daljnji rast već upravo imamo ogromno područje gdje trebamo raditi na poboljšanju kvalitete različitim instrumentima i vidovima u segmentu privatnog obiteljskog smještaja i zatim podizanje kvalitete kampova. Pod unaprjeđenjem ostale turističke ponude podrazumijeva se investicije, investiranje, kreiranje tematskih parkova, plaža, raznih staza, šetnica, centara za posjetitelje, zabave, shopping centre gdje bi se sa tim proizvodima ključno utjecalo i podizalo atraktivnost naših destinacija. Treće područje jesu investicije, s obzirom da su nove investicije preduvjet za jačanje turističke konkurentnosti, strategija jasno definira investicijsku strategiju kojom se do 2020. godine predviđaju ukupna ulaganja od 7 milijardi eura i to izgradnja novih hotela i resora, oko 20 000 novih hotelskih soba, investicije vrijedne 2,2 milijarde eura, obnova i rekonstrukcija postojećih hotelskih kapaciteta u vrijednosti od 825 milijuna eura ili dodatnih 15 000 soba. Ulaganje u male obiteljske hotele i pansione gdje se planira izgraditi od oko 200 novih malih obiteljskih hotela i uz podizanje kvalitete postojećih malih hotela, razina investicija 300 milijuna eura, ulaganje u ploveće male hotele gdje se planira na na taj način formirati oko 100 novih plovećih malih hotela i podizati kvalitetu postojećih razina investicija 110 milijuna eura. I zatim ulaganje u kampove 400 milijuna eura, smještajne kapacitete u kućanstvima 700 milijuna eura kao što vidite, luke nautičkog turizma pola milijarde eura i kongresne centre 50 milijuna eura, tematske parkove 300 milijuna eura, a na onu ukupnu ponudu s ciljem podizanja kao što smo ih ranije nazvali atraktivnosti, predviđa se razina ulaganja od 1,5 milijarde eura. U dijelu investicijskog okruženja predviđa se isto tako pored privatizacije državnih poduzeća i rješavanje pitanje turističkog zemljišta koje uz bolje definiranje treba omogućiti investitorima da puno lakše i puno jasnije provode svoju investicijsku politiku a približavanje isto tako nam je u planu uvjeta poslovanja u nama konkurentskim destinacijama. Jedna od ključnih pokazatelja u posljednje vrijeme i na čemu ćemo dodatno poraditi, da njegova uloga bude što jača to je uloga Hrvatske banke za obnovu i razvitak koja je sada praktički jedna od rijetkih financijskih institucija, jasno iz javnog koja proizlazi iz javnog sektora, ali koja pruža kvalitetnu podršku investicijama u turističkom sektoru. Sljedeće što je bitno je korištenje fondova EU koji su predviđeni za sljedeća područja čije programiranje sada u tijeku i Ministarstvo turizma pomno prati kroz svih 7. tematskih radnih skupina interese turizma kao sektora, radimo na tome i kako sad stvari stoje te aktivnosti će biti fokusirane na javnoj turističkoj infrastrukturi, na privatne poduzetničke pothvate, dakle na sektor malog i srednjeg poduzetništva. Vrlo značajno projekti obrazovanja u turizmu, zatim promocija i zaštita okoliša. Četvrto područje razvoj razvoje ljudskih potencijala, na ljudskim potencijalima sve počima i završava, a cilj je tržišno orijentiran sustav obrazovanja u turizmu. S obzirom da su tržišno konkurentni ljudski potencijali preduvjet kvalitete i rasta konkurentnosti hrvatskog turizma potrebno je u prvom redu uspostaviti jake regionalne centre obrazovanja za turizam unutar postojeće mreže srednjih strukovnih škola koje su temeljne i bazične za daljnji razvoj kadrova. Zatim uskladiti kurikulume sukladno potrebama gospodarstva, tu ponovno dolazi do presudne, presudnog zbližavanja između privatnog sektora i sustava obrazovanja, zatim uspostaviti trening centre i tehnički opremiti strukovne škole i ona nadgradnja obrazovnog sustava sastoji se u uspostavi specijalizirane visoke poslovne škole i uspostava cijeloživotnog sustava Peto ključno područje, upravljanje procesima gdje je Ministarstvo turizma definirano kao glavnim nositeljem aktivnosti, obzirom na kompleksnost, horizontalnost ovog sektora predviđamo konstituiranje međuministarskog stručnog vijeća za turizam čiji će glavni zadatak biti rasprava i donošenje godišnjih akcijskih planova provedbe ove strategije i u biti isto tako profesionalizacija sustava turističkih zajednica zbog povećanja njihove učinkovitosti po destinacijama. Smatramo da je sustav turističkih zajednica polučio bitno na kvaliteti turizma u ovom proteklom razdoblju. Prošlo je gotovo dvadesetak godina od uspostave tog sustava koji je do sada doživio samo manje preinake obzirom na nove izazove koji su pred nama uz pomoć čitavog čitavog sustava, dakle postojećih aktera u sustavu turističkih zajednica cilj nam je i želja taj sustav od terena pa prema gore usustaviti kako bi bio što funkcionalniji i što racionalniji spremiti ga na nove izazove koji su pred nama. Što konkretno očekujemo od učinaka? U turizmu do 2020.godine to je da sukladno ovoj strategiji ćemo moći očekivati ekonomske učinke novo izgrađenih, smještenih objekata i ostalih investicija vezanih uz povećanje kvalitete turističke ponude. Vrlo često velika tržišta i naša glavna tržišta imaju plafone pogotovo u onom dijelu koji se tiče sezonske špice što se tiče sezonske špice, 2 mjeseca mjesec srpanj i kolovoz o tu isto tako bitne učinke i bitna povećanja možemo očekivati ukoliko ne dođemo do značajnijih kapaciteta. Hrvatski turizam bi u 2020.godini trebao obilježiti razinu od sedam milijardi eura investicija. Broj kreveta trebao bi biti na razini od 55 tisuća što predstavlja ukupno povećanje od 7%. Postotak iskorištenosti trebao bi biti na razini od 24,7%, 31 tisuća novo zaposlenih, 86 milijuna turističkih noćenja što predstavlja povećanje od 43% u odnosu na danas i oko 14 milijardi eura turističke potrošnje. Strategija definira i konkretan i precizan akcijski plan sastavljen od 26 prioritetnih mjera koje se između ostalog odnose na jasno definiranje izmjena i dopuna zakonske regulative, zatim akcijske planove razvoja pojedinih turističkih proizvoda što nam je izuzetno bitno i sa nekima od njih ćemo, već radimo pripreme za njihovo pokretanje. Zatim nacionalne programe razvoja određenih segmenata smještenih kapaciteta, izradu novog strateškog marketing plana hrvatskog turizma i preustroj sustava turističkih zajednica. Novi strateški plan, novi novi marketing, strateški plan hrvatskog turizma pokrenut je unatrag dva tjedna. Cilj nam je da taj dokumenat dovršimo do sredine jeseni ove godine i cilj nam je isto tako da u novu sezonu reklamiranja krećemo sa novim sustavom oglašavanja. Još samo par riječi o procesu izrade strategije. Strategiju je izradio institut za turizam iz Zagreba, u njezinu su pripremu bili uključeni i predstavnici hrvatskog javnog i privatnog turističkog sektora te šira javnost. Za potrebe izrade dokumenta institut je proveo niz istraživanja o imidžu i percepciji Hrvatske kao turističke destinacije, stavovima javnog sektora i lokalne populacije a u kojima je sudjelovalo oko 5 tisuća ispitanika. Provedeno je i osam fokusiranih grupa s predstavnicima strukovnih udruga i ostalih dionika u turizmu, zatim sedam radionica i 33 dubinska intervjua između ostalog o pozicioniranju turističkih regija i razvoju turističkih proizvoda. Provedeno je isto tako i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću krajem 2011.godine na web stranicama ministarstva objavljeno je prvih pet izvještaja strategije a nadalje je sukcesivno do listopada 2012. na web stranicama bilo objavljivano i preostalih osam izvještaja. U skladu s kronologijom njihove izrade a kako bi javnost bila kontinuirano upoznata s procesom izrade dokumenata. Održano je i 15 prezentacija strategije ili nekih njezinih dijelova u okviru raznih javnih događanja, od 19. listopada 2012.godine javnosti su dostupni bili svi materijali na web stranicama ministarstva a istog je dana održana i javna prezentacija cjelokupnog materijala na danima turizma u Dubrovniku. Nakon toga bilo je još dostatno 30 dana za dostavljanje primjedbi budući da je čitav dokument bio izložen na web stranicama. Evo toliko uvodno. Zahvaljujem na pozornosti i tu smo za daljnju raspravu. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem ministre. Sad ćemo čuti najprije replike. Prvo poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine ministre primijetio sam vašu tvrdnju da je cilj ove strategije uključiti sve krajeve naše zemlje To je apsolutno za pozdraviti i pozdravljamo. No naravno taj cilj će biti dosta teško postići s obzirom ako računamo da bez grada Zagreba da su u turističkom prometu dakle bez grada Zagreba sudjelovali ostali dijelovi lijepe naše sa nekih 5,2% i 2,2% možda u nekom dijelu noćenja ajmo reći na taj način. Iako potencijali postoje u mnogim sredinama i za vjerski, kulturni i druge vrste turizma. Dakle a za koju godinu će biti možda i ona vrsta turizma gdje će ljudi dolaziti, gledati gdje su ljudi nekada uzgajali krave kako je krenulo u ovoj situaciji. Ali želim upozoriti dakle, taj cilj će biti teško dostići ali želim upozoriti na drugi momenat sa kojima se male sredine koje su siromašne, koje imaju potencijale susreću. A to je prilikom osnivanja turističkih ureda turističkih ureda gdje se nameću standardi dosta visoki što oni nisu u stanju dostići. U tome dijelu želim upozoriti dakle tu su potrebne i sredstva za ured značajna i naravno i kvalificirani ljudi koji trenutno nisu u mogućnosti, koji mogu biti educirani pa u tom dijelu želim skrenuti pozornosti gospodine ministre da se svakako na neki način uvažavaju i specifične karakteristike ovih destinacija sa potencijalima i da se olabavi možda na neki način, možda ta riječ nije adekvatna, da se olabavi u ovom dijelu da se ti turistički uredi mogu osnivati jer uistinu postoji i volja i potencijali i u tom smislu mislim da bi se rezultat mogao postići daleko bolji. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku ogovara ministar Lorencin. Izvolite. Evo što se tiče konkretno sustava turističkih zajednica. U biti jasno je da u onim dijelovima sukladno sadašnjem načinu financiranja postoji određena problematika da izvori prihoda turističkim zajednicama nisu dostatni. To je jedna od bitnih stvari kojima ćemo se rukovoditi u redizajniranju ovog sustava po važećim sada normativima koji vrijede turističke zajednice na tim područjima ima mogućnost udruživanja i tako na taj način eliminiranja ovih nedostatnih resursa jer ruku na srce znamo da se ti izvori prihoda uglavnom ostvaruju od turističko prometa dakle boravišne pristojbe najviše. Ono što isto tako nam daje mogućnost i ova nova strategija predviđa jedan sasvim drugačiji način sagledavanja razvoja turizma dakle uz pomoć destinacija gdje će pogotovo unutrašnjost biti posebno prepoznata i svaka destinacija unutar unutrašnjosti biti će prepoznata i bit će kreirane mjere koje će u skladu sa time i proizvesti određene učinke i biti će puno lakše potencijale kanalizirati, organizirati, a samim time i razvijati. To je ono općenito što vam sada mogu reći, ali sigurno akcijski planovi koji budu fokusirani na razvoj turizma u unutrašnjosti oni će biti puno jače zastupljeniji Isto tako vezano za krave, bio sam svjedok gdje je nastao smještaj u prostorima za krave koji je bio jako mali, a krave su bile iseljene i povećan im je broj negdje stotinjak metara dalje od današnjeg agroturizma turizam u ovom dijelu svakako mora biti jedan podstrek razvoju djelatnost i pomoć dodatna djelatnost u poljoprivredi. **Stazić, Iduću repliku iznosi poštovani Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi ministre, htio sam vas pitati zaista sam pažljivo slušao vaše izlaganje, jel vi zaista vjerujete u ovih 14,3 milijarde ukupnih prihoda od turizma 2020.godine? na čemu bazirate taj optimizam? Da ne govorim o 2025.i onim drugim brojkama. A drugo čitanje bi bilo zašto ste namijenili privatnom smještaju kroz ovaj dokument ovakvu viziju koja kaže, željeni pomak u tom segmentu je usporavanje širenja obiteljskog smještaja. To je 50% hrvatskog turizma danas, preko 400 tisuća ležaja raznih kategorija koji su od vlaste na ovaj način prepušteni opet sami sebi. O njima se u ovom dokumentu najmanje govori, a kažem nose 50% hrvatskog hrvatskog turizma. I postavlja se pitanje, kakav bi taj naš turizam zaista i bio da mi tog segmenta nemamo? Kad bi se sveli samo na destinacije, hotele i kampove koji ovdje dobivaju prioritet zašto taj smještaj nema veću važnost, dapače čak mu se i projicira i ukupno smanjenje u ukupnom fondu registriranog smještaja? Evo samo to. Odgovor na repliku ministar Darko Lorencin. **Lorencin, Darko (IDS)** Što se tiče privatnog smještaja on je opisan atributom ekspanzija. Ekspanzija se dogodila i vrlo jasna je zašto se ta ekspanzija dogodila. Ono što mi ne želimo da se dogodi da i dalje potičemo tu ekspanziju i povećanje jedinica u privatnom smještaju, a da paralelno i to je ono što se događa na terenu popunjenost tog privatnog smještaja se približava brojci od 20 punjenih dana u godišnje. To nije odgovorno i smatramo da je puno odgovornije kada gledamo obiteljski smještaj, smještaj, onda potičemo jedan segment koji se zove mali obiteljski hoteli i pansioni. Dakle, tu je jedan veliki dio za rast i razvoj postoji samo na malo drugačijim osnovama. U ovom privatnom smještaju predviđen je čitav niz mjera i jedan akcijski plan biti će posvećen u potpunosti tom dijelu smještaja gdje će biti fokusiran isključivo na podizanje kvalitete, dakle na dodatno investiranje u opremu, na dodatnu atraktivnost, podizanje razine usluge, povezivanje međusobno objekata privatnog smještaja u difuzne hotele itd. To su instrumenti gdje moramo jednostavno voditi računa o perspektivi tog proizvoda u budućnosti i to je isključivo iz tog razloga dakle s druge strane nije to limitiran, ne zabranjujemo ga i tomu slično već vodimo računa o onim trendovima koji nastupaju koji već i jesu prisutni ovdje jer lošije popunjen privatni smještaj već trpi i ne možemo građanima RH ukazivati da idu u jedan segment koji u budućnosti skorijoj neće imati perspektivu. **Stazić, Nenad (SDP)** Treća i posljednja replika poštovani Branko Hrg. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, nemam nikakvu namjeru i želju kritizirati, dapače, mislim da je nužno da se ovakvi dokumenti nađu ali imam osjećaj da imam osjećaj da je nekako opet premalo zastupljen taj kontinentalni turizam i da mi te potencijale koji stalno se priča da postoje ni u ovom prijedlogu strategije nismo dovoljno akceptirali, nismo dovoljno pažnje na njih usmjerili. Vi ste spominjali ovdje i manifestacije u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske, pa baš sam se iz tog razloga sam se javio za repliku jer ako će se nastaviti trend koji je bio u prošloj godini, a on je bio jako loš na kontinentalnom dijelu Hrvatske, pogotovo za određene manifestacije koje imaju turistički karakter i jedini su praktički turistički sadržaji u mnogim jedinicama lokalne samouprave koji se događaju i odvijaju. ili barem velika većina ono što ja znam, vrlo kratkih rukava i dolazilo je u pitanje uopće održavanje manifestacije koje se održavaju i po 40, 50 godina. Tako da mislim da bi bilo dobro u strategiji posebno naglasiti taj kontinentalni turizam koji stvarno ima potencijala, Hrvatska je prekrasna zemlja, a da ne kažem da bi bilo nužno detaljno napravit analizu nakon ovih 20-tak godina ovog ustroja u Republici Hrvatskoj funkcioniranja županijskih turističkih zajednica da vidimo koji su učinci, što su one napravile, što se postiglo, koliko se potrošilo. Mislim da bi tu bilo dobro malo zagrebat da bi došli do raznoraznih spoznaja. To su čisto sugestije, nisu nikakve ni kritike, ništa drugo, ali od tuda bi trebalo krenuti i svakako bi trebalo posebno naglasiti u strategiji turizam u kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Mislim da on to zaslužuje i da tu je potencijal i sami ste rekli sunce i more su na Jadranu. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, ministar turizma Darko Lorencin. počeo sam u ovom kratkom vremenu, napravio sam jedan čitav niz posjeta čisto iz praktičnih razloga zbog priprema sezone turističke glavne boravio sam više na moru, ali isto tako sada krećem i u unutrašnjost gdje kažem da turizam u kontinentalnom dijelu je barem dva do tri puta teže razvijati nego na obali i vjerujte da o tome vodimo računa. Vjerujte isto tako da će i kroz kreiranje destinacija i kroz ustroj novog sustava turističkih zajednica efekti i analize koje budu rađene biti će rađene na način da će kretati od samog terena i organizacije tog teritorija i sagledavanja svih aspekata koji mogu pridonijet turizmu. Sukladno tome, biti će razvijeni i financijski instrumenti, biti će isto tako i sagledani svi učinci o kojima isto sada tako vodimo računa. Teško mi je govoriti sada o manifestacijama i o svemu, ali definitivno kultura gdje je Ministarstvo kulture već i za ovu sezonu poduzelo nekoliko konkretnih mjera i koji su vezani na turističku sezonu, ali sigurno da je kulturni turizam i manifestacije jedan od instrumenata proširenja čitave sezone, a ne samo turizma u unutrašnjim dijelovima. Ono što će biti glavno naličje destinacija u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske što smatram da i nije potrebno dodatno objašnjavati ovdje u ovom strateškom dokumentu, sasvim dovoljno već mislim da bolje da se fokusiramo na onu operativnu razinu i da to odradimo kako treba. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za turizam i poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre Lorencin sa pomoćnicima, kolegice i kolege. Odbor za turizam Hrvatskoga sabora raspravio je Prijedlog strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine na svojoj sjednici od 14. veljače 2013. godine i dostavio sam vrlo iscrpno izvješće. Obzirom da je predlagatelj odnosno ministar Lorencin u ime predlagatelja uglavnom iznio sve naglaske koje je predlagatelj iznio na samoj sjednici odbora, utoliko ću ovo izvješće skratiti. Prije svega želim reći da su članovi Odbora za turizam zahvalili Ministarstvu turizma i Vladi Republike Hrvatske na prihvaćanju inicijative upravo našega odbora sukladno kojoj će ovaj strateški dokument razvoja turizma biti prvi takve vrste do sada u ovih 23 godine koji će biti raspravljen i usvojen u Hrvatskom saboru. Naime, radi se o suštinskoj promjeni u pristupu jer ova strategija donosi najkvalitetniju analizu stanja u hrvatskome turizmu do sada i nastala je u procesu koji je potpuno bio otvoren javnosti. Zajednička je želja kako Odbora za turizam, tako i samog Ministarstva da se dokumentu ovoga značaja posveti najviša moguća pozornost, ne samo političke i stručne javnosti, nego i najvišeg zakonodavnog tijela. Ono će svojom raspravom o ovoj strategiji dati najvišu razinu legitimiteta i osnažiti je u nastojanju da se potrebama razvoja hrvatskog turizma osigura strateški status u razvojnim planovima Republike Hrvatske. Nakon uvodno izlaganja predlagatelja odbor je proveo raspravu u kojoj su svi sudionici sjednice pohvalili kvalitetu dokumenta i istaknuli kako je riječ o krovnom razvojnom turističkom dokumentu koji je nužan preduvjet za sustavan, ali brži i kvalitetniji razvoj turizma. U svakom pogledu pohvaljena je i stručnost Instituta za turizam koji je izradio spomenutu strategiju. Raspravom i donošenjem strategije u Saboru turizam postaje strateška nacionalna industrija. Pojedini članovi odbora konstatirali su da je možda prije objavljivanja strategije matično ministarstvo moglo izraditi … analizu prethodnih dviju strategija kako bi javnosti predočilo što je uopće iz njih bilo dosad realizirano. Upućeno je i pitanje o usklađenosti mjera navedenih u strategiji s mjerama strategija drugih ministarstava s kojima je turizam neposredno povezan. Također bilo je riječi i o potrebi održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine. U tom smislu rečeno je da zaštitom prostora i kulturnih dobara treba upravljati konstantno, ali izbjegavajući da se prostor čuva pod svaku cijenu na način da se u njemu ništa ne događa čime on zapravo gubi svoju vrijednost, a kulturna dobra propadaju. Često se događa da se na potrebu zaštite obrati pozornost tek kad se pojavi zainteresirani investitor što je loše. Svaki investitor bi unaprijed trebao znati da ukoliko želi investirati na području na kojemu postoji određeni arheološki lokalitet ili kulturno dobro koliko će to istraživanje okvirno trajati i koliko će ga to koštati što danas nije slučaj, pa investitori ulaze u potpuno nepoznato područje bez jasnih predodžbi što su im obveze. Radi usklađivanja sa realnim mogućnostima pojedinih turističkih regija zamoljeno je da se još jednom razmotri podjela turističkih proizvoda na primarne, sekundarne i tercijarne obzirom da je u pojedinim dijelovima strategije naglasak stavljen na određeni segment koji nije usklađen sa pratećom infrastrukturom lokalne turističke turističke zajednice i turističkog gospodarstva. Napomenuto je također da obzirom na potencijal ruralnog turizma koji se događa na oko 92% prostora, odnosno teritorija Hrvatske i ima svojih 20-tak posebnih oblika možda nije trebao biti zajedno obrađen i stavljen u istu kategoriju sa planinskim turizmom. Ruralni turizam ima sve predispozicije da postane jedan od mehanizama produžetka turističke sezone. Planinski turizam se određenim dijelom naslanja i na avanturistički turizam gdje još uvijek nije riješeno pitanje osiguranja od eventualnih nezgoda, te se akcije spašavanja financiraju isključivo sredstvima državnoga proračuna. Odbor smatra da iako u strategiji nije posebno razrađen potencijal dječjeg turizma za osobe treće životne dobi te tržišne segmente nikako ne smijemo podcijeniti i zanemariti. Istaknuta je i važnost što skorijeg donošenja donošenja novog Zakona o sustavu turističkih zajednica koji bi postojeći sustav transformirao u organizacije za upravljanje destinacijom na svim razinama kao i potpuno novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Pohvaljena je i ideja stvaranja međuministarskog stručnog vijeća za turizam koji će nadzirati provođenja akcijskih planova, provedbe strategije i pratiti izvršenje dogovorenih aktivnosti prema pojedinim nositeljima. Odbor je predložio da se u smislu modernizacije marketinškog plasiranja Hrvatske izradi i posebna strategija brendiranja Hrvatske kao destinacije ali i brendiranje njezinih gradova i proizvoda i ostalih posebnosti na tragu onoga što su postigli Dubrovnik i Rovinj. Bilo je riječi o nedovoljnoj zastupljenosti posebnih oblika turizma poput razvoja turizma u zaleđima i na otocima, jačeg razvoja hostelske ponude kojom bi se stavile u funkciju napuštene škole, tvornice i skladišta. Predloženo je da se državna turistička poduzeća predviđena za privatizaciju izdvoje iz portfelja AUDIO-a te da se njihova privatizacija izvrši po posebnom zakonu koji bi bio ograničenog trajanja do završetka procesa privatizacije. Rečeno je također da je ova strategija jasno ukazuje gdje se nalazimo i podrazumijeva da smo u provođenju dosadašnjih strategija griješili, te da smo izgubili puno vremena zbog nedostatka kvalitetne koordinacije. Moramo shvatiti da se turizam ne događa sam po sebi, da on nije tek dokolica ljudi koji žive u primorskim županijama i djelatnost koja se zbiva samo ljeti. Moramo shvatiti da je svaki građanin Hrvatske njen aktivni sudionik već i kao turistički informator. Odbor je predložio ministru turizma da se strategija nakon usvajanja u Hrvatskom saboru posebno izradi u jednoj sažetijoj i popularnijoj formi kako bi kao takva bila dostavljena svim turističkim organizatorima i posrednicima

koji će nas pozvati da svatko dade koliko može da bismo 2020. godine podvukli crtu i rekli da smo dobro planirali, a možda napravili još i više od toga. Na temelju provedene rasprave Odbor za turizam Hrvatskoga sabora jednoglasno je podupro prijedlog Strategije razvoja turizma i preporučio Hrvatskome saboru njeno donošenje. Zahvaljujem. I pozivam sada predsjednika Odbora za zaštitu okoliša i prirode cijenjenog Branka Bačića da nas upozna sa stajalištima svoga odbora. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, poštovani kolegice i kolege. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora raspravio je na 20. sjednici održanoj 13. ožujka ove godine Prijedlog strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine koju je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 6. veljače. Odbor za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je navedeni prijedlog Strategije kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo da je predložena strategija krovni razvojni dokument hrvatskog turizma kojim su definirana ključna razvojna načela, strateški ciljevi i zadaci kako bi se Republika Hrvatska do 2020. godine po kriteriju konkurentnosti pozicionirala među 20 vodećih turističkih destinacija. Strateški ciljevi razvoja su poboljšanje strukture i kvalitete smještaja, otvaranje od 20 do 22000 novih radnih mjesta u turizmu te oko 10000 radnih mjesta u ne turističkim djelatnostima, realizacija novih investicija u iznosu od oko 7 milijardi eura, te ostvarivanje 14,3 milijardi 14,3 milijardi eura ukupne godišnje turističke potrošnje. Između ostalog razvoj turizma treba se temeljiti na unapređenju zaštite okoliša, očuvanju kvalitete prirodnih resursa i održivom upravljanju i razvojem sadržaja turističke ponude. Ekološki odgovoran razvoj podrazumijeva primjenu suvremenih tehničko-tehnoloških rješenja u gradnji i opremanju na primjer smanjivanjem toplinskih gubitaka, energetski učinkoviti sustavi grijanja, hlađenja, korištenje obnovljivih izvora energije, racionalnost u korištenju raspoloživog prostora, poštivanje odrednica nosivog kapaciteta destinacije i mikro lokacije projekta kao i mogućnosti priključenja na postojeće infrastrukturne sustave. Kao jedan od važnih proizvoda za razvoj hrvatskog turizma do 2020. godine naveden je eko turizam. Nakon uvodnog obrazloženja u raspravi istaknuta je ekološka očuvanost i bioraznolikost Republike Hrvatske kao jedna od njezinih nedovoljno iskorištenih turističkih prednosti u odnosu na konkurente. Upućeno je na potrebu da se kroz turističku ponudu predstavi i iznimno bogata prirodna i kulturna baština Republike Hrvatske. U kontekstu podataka Svjetske trgovačke organizacije približno jedna trećina svjetskog turističkog prometa odvija se u zaštićenim područjima prirode, pa je uočeno kako se u poglavlju strategije kojim je definiran akcijski plan i prioritetne mjere unapređenja konkurentnosti hrvatskog turizma ne navodi izravni i neizravni, tj. atrakcijska vrijednost potencijal zaštićenih područja prirode i nužnost prioritetnog unapređenja njihove turističke funkcije. je sugerirano da se navedeno dopuni akcijskim planom unapređenja njihove turističke funkcije. unapređenje turističke funkcije hrvatskih zaštićenih područja prirode koje bi kao mjere uključio ubrzano donošenje prostornih planova područja posebnih obilježja, definiranje i uspostavu organiziranih sustava posjećivanja, kreiranje novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa primjerice višednevne edukacije tematske rute pod zaštićenim područjima razvojem partnerskih mreža zaštićenih područja i lokalnih zajednica radi zajedničkih usluga smještaja, gastronomije itd. Ujedno je naglašeno kako RH raspolaže neupitnim resursima i rasprostranjenim prirodnim ljekovitim činiteljima koji su dobra osnova za razvoj zdravstvenog turizma. Raspravljano je o planiranom povećanju golf ponude kroz izgradnju 30 visoko kvalitetnih golf igrališta te učincima golf turizma na povećanje atraktivnosti i bolje popunjenosti postojećih smještajnih kapaciteta i produženje sezone, ali i o mogućim učincima njihove izgradnje na devastiranje i onečišćenje prostora. Istaknuta je važnost vrhunskog projektiranja navedenih golf igrališta te posvećivanja posebne pozornosti njihovoj ekološkoj održivosti pri planiranju i izgradnji. Predstavnik predlagatelja dodatno je naglasio da ovom strategijom kao jedna od 26 prioritetnih mjera turističke ponude planirana je izrada Akcijskog plana razvoja golf ponude. U svezi planirane nove izgradnje hotela i resorta tj. izgradnje oko 20 tisuća novih hotelskih soba, odnosno ključeva i ulaganja od oko 2,2 milijarde eura zatražena su dodatna obrazloženja o kriterijima koji su korišteni pri utvrđivanju predvidljive prostorne distribucije nove hotelske izgradnje. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo po klubovima. U ime kluba SDP-a govorit će cijenjena zastupnica Lidija Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče, uvaženi ministre, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo na početku s obzirom da nam je ministar prvi put ovdje kao predlagatelj želim mu zaželjeti puno uspjeha u daljnjem vođenju ministarstva. Imamo priliku raspravljati danas ovdje o važnom dokumentu za budući turistički razvoj RH, o važnosti turizma za Hrvatsku govori i činjenica da je udio prihoda od turizma u ukupnom BDP-u preko 18%, da direktno i indirektno zapošljava oko 96,5 tisuća djelatnika što je gotovo 7% ukupno zaposlenih, a stopa rasta dvostruko je veća od prosjeka RH. Međutim, iako smo svjesni važnosti turizma a to je posebno izraženo na kraju svake turističke sezone kada se nadamo da će nas turizam spasiti mi smo nekoliko godina bili bez ovog osnovnog dokumenta kojim planiramo naš turistički razvoj. Ovo je prvi strateški dokument hrvatskog turizma o kojem se osim Ministarstva turizma i u Vladi RH raspravlja i ovdje u Hrvatskom saboru čime mu se daje posebna važnost i pozornost. Želim uputiti pohvale Ministarstvu i Institutu za turizam za otvorenost i transparentnost prilikom izrade ovog dokumenta jer su tijekom cijelog procesa bili dostupni za suradnju. Po tome se ova strategija razlikuje od većine drugih jer su akademska zajednica i vodeći stručnjaci iz prakse kao nositelji projekta omogućili direktan kontakt svim zainteresiranim akterima i dali mogućnost utjecaja na ovaj dokument do samog kraja. Provedeno je opsežno istraživanje unutar i izvan Hrvatske, obuhvatilo je 16 zemalja, 67 inozemnih agencija, 580 jedinica lokalne samouprave, 350 turističkih zajednica preko 2500 raznih ispitanika iz javnog i privatnog sektora. Po završetku svakog poglavlja materijali su stavljeni na Internet na Internet stranici instituta i cjelokupna zainteresirana javnost imala je mogućnost ne samo izvršiti uvid nego i dati svoje prijedloge i sugestije i doslovno svatko se mogao uključiti. Sve to skupa trajalo je oko godinu dana. Kao rezultat dobili smo integralni dokument od 13 poglavlja i preko 750 stranica koji donosi najkvalitetniju analizu hrvatskog turizma, a iz čega je proizašao ovaj sažetak strategije o kojem danas raspravljamo. Hrvatska je izradila dva slična dokumenta '93. i 2003. godine no nijedan od tih dokumenata nije prošao ovako široku raspravu niti prilikom izrade samog dokumenta, niti prilikom njegovog donošenja. Tako da se ova strategija metodološki, strukturno i po sadržaju bitno razlikuje od prijašnjih dokumenata i trebala bi zaista postati dokument koji će formalno i službeno definirati budući razvoj turizma RH. Motivirat će Motivirat će on zasigurno i investitore koji imaju namjeru investirati u hrvatski turizam jer će moći procijeniti poklapaju li se njihovi planovi sa razvojnim smjerom i prioritetima iz strategije. Sam dokument najprije daje uvid u sadašnje stanje hrvatskog turizma i poziciju u odnosu na konkurenciju. O ograničenjima je već prethodno ministar govorio. Ona podrazumijevaju našu dominaciju tog jednog proizvoda sunca i mora, nedovoljnu diferenciranost proizvoda, skromna turistička infrastruktura, neefikasno brendiranje turističkih destinacija i već spomenuti rast temeljen najviše na kućanstvima, odnosno privatnom smještaju. U dokumentu su nadalje prikazane tržišne prilike i predložena je vizija Hrvatske kao globalno prepoznatljive turističke destinacije, konkurentne i atraktivne za investicije koja stvara radna mjesta i na održiv način upravlja razvojem na svom cjelokupnom prostoru, njeguje kulturu, gostoljubivost, sigurnost i autentične sadržaje i doživljaje. Iz vizije je proizašlo 10 ključnih razvojnih usmjerenja koja se žele ostvariti do 2020. godine. Definiran je glavni razvojni cilj i operativne strategije te akcijski plan kroz 26 mjera o kojima je također ministar već govorio koje trebaju učiniti da se strategija zaista i provede. Na kraju su navedeni očekivani učinci temeljem kojih će se mjeriti provedba, odnosno provjera ide li hrvatski turizam u pravcu kojeg ovaj dokument predviđa. Hrvatska je danas globalno 34. zemlja po konkurentnosti na svijetu i 24. u Europi. Pa je glavni razvojni cilj ulazak Hrvatske u 20. svjetskih turističkih destinacija na svijetu prema kriterijima konkurentnosti. Strategija razvoja turizma krovni je dokument i podloga za definiranje turističkih razvojnih i prostornih planova nižih razina. Ovaj dokument naglašava prostor kao najznačajniji i najkvalitetniji turistički resurs. Iskustva nekih drugih mediteranskih zemalja pokazala su da neplanski razvoj dovodi do velike devastacije prostora koji se više nikada ne može ispraviti i o tome moramo posebno voditi računa i biti svjesni te opasnosti. Zato sljedeći korak treba biti usklađivanje planova niže razine sa ovim dokumentom i definiranje razvoja poštujući načela održivog razvoja i smjera kojeg definira ova strategija. Ne smiju se otvoriti vrata divljanju u prostoru pa stoga strategija određuje prioritete i predlaže aktivaciju postojećih neiskorištenih objekta prije otvaranja novih lokacija za izgradnju. A tu se prvenstveno misli na zapuštene vojne objekte koji su na vrlo atraktivnim lokacijama o čemu smo kao Odbor za turizam već imali jednu posebnu tematsku sjednicu. važnost je strategije u tome što je podloga za izradu operativnih programa čime se omogućava povlačenje sredstava iz strukturnih fondova EU, a što je u vrijeme ograničenosti državnog proračuna izuzetno važno jer omogućava lakšu izgradnju turističke infrastrukture i novih atrakcija. To je definitivno nešto što hrvatskom turizmu nedostaje i treba poticati realizaciju projekata koji povećavaju atraktivnost destinacije. Iz strategije je također vidljivo da se želi povećati udio hotelskog smještaja sa 13 na 18%, zatim podići kvalitetu obiteljskog smještaja i smještaja u kampovima, te obogatiti turističku ponudu dodatnim sadržajima. A što sve ima za cilj privlačenje većeg broja turista i izvan glavne turističke sezone. Ipak sam turizam ne može izvući zemlju iz krize, ali je velika prilika za razvoje naših otoka i slabije razvijenih ruralnih područja, dakle za očuvanje tradicije i plasman vlastitih poljoprivrednih i drugih proizvoda baziraju svoj razvoj. Strategija je sama po sebi nužan preduvjet za kvalitetniji i željeni razvoj turizma, a njezinim usvajanjem i kasnije provedbom zapravo upravljamo svojom turističkom budućnošću, a nedozvoljavamo da nam se ona događa sama po sebi kao što je to do sada često bio i slučaj. Hrvatska zahvaljujući svom geostrateškom položaju, svojim prirodnim i kulturnim ljepotama, svojom kulturno-povijesnom baštinom ima brojne komparativne prednosti, ali samo dobrim planiranjem i uspješnim upravljanjem svoje komparativne prednosti možemo pretočiti u konkurentske. Ono što nam nedostaje je jači destinacijskih menadžment i svijest dionika da je korist zajedničkog djelovanja veća od zbroja pojedinačnih kada svatko radi samo za sebe. Posebno želim istaknuti važnost brendiranja s naglaskom na naš izvorni identitet, autentičnost i emociju jer se jedino na taj način možemo diferencirati od konkurencije. Jer ako brendom ne upravljamo slika o RH ionako će ići u svijet, ali najčešće ne onakva kakvu priželjkujemo. I na kraju želim reći da se nakon usvajanja ove strategije od ministarstva očekuju značajni zahvati u zakonodavnom smislu. Tu se prvenstveno misli na set zakona koji definiraju sustav turističkih zajednica, probleme pomorskog dobra i probleme turističkog zemljišta za koje vjerujem da su već daleko u pripremi i da ćemo ih uskoro imati prilike raspraviti ovdje u Saboru. Klub zastupnika SDP-a podržat će predloženu strategiju. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. U ime Kluba Nezavisnih zastupnika govorit će poštovani kolega Damir Kajin. Izvolite. Izvolite. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Pa svi se slažemo da je turizam izuzetno bitna grana RH i ne daj Bože da ga nema, ja ne znam šta bi bili, bili bi poput Bosne valjda. Međutim, isto tako priznajmo generacijama koje nasljeđujemo da su bili, kada je riječ o turizmu, ne samo vizionarske, nego već su bile i geniozne. Ako se negdje ta vizija, ta genijalnost, ja bih rekao, može vidjeti e onda se valjda to može vidjeti upravo kod našega turizma. Istarski turizam je negdje 30, 32, 33% hrvatskog turizma. Zašto sam govorio o toj vizionarskoj genioznoj jednoj generaciji tamo 50., 60., 70. U Istri je do 90. godine sagrađeno 72 hotela. Od 90. pa do danas svega 4 i 5. tim tempom gradnje mi prostor sigurno nećemo devastirati, o čemu se maloprije govorili iako ga jasno treba čuvati. Znači osnovu koju danas imamo, mi smo de facto imali 90. godine. Tada je hrvatski turizam, ne znam ajde usuđujem se reći, bio možda i avangarda i za europske prostore, onako kako je to rađeno. Danas molimo pomoć sa strane da netko drugi pokrene turizam, da preuzme neke zapuštene hotelske sustave, jednom riječju da se nešto počne na našoj obali dešavati. Kada je bilo predstavljanje gospodina Lorencina ja sam rekao da je dobro da gospodin Lorencin ne dolazi iz turističkog sektora, a zašto je dobro? Da ne odrađuje posao za one koji su kroz pretvorbu, kroz privatizaciju preuzeli hotelski sektor. Ja mislim da je to jako dobro. Onako koji dolaze iz tih branši de facto odrađuju posao za svoje gazde, za novac, za dobit, novac odlazi onda van i slijede bonusi, ali od te politike samo veliki imaju korist. Gospodo, prema nekim istraživanjima 2008. hrvatski turizam je ostvario 7,4 milijarde eura, 2011. 6,6 milijardi eura, 2012. 6,8 milijardi eura. Znači po podacima hrvatski turizam 2012. ostvaruje 600 milijuna manji prihod nego 2008.godine, ponavljam 600 milijuna eura znači manje nego 2008. negdje 3% više nego 2012. Možda Možda u to nitko ne vjeruje ali da bi mi dostigli financijske podatke iz 2008. Nama će kao zemlji trebati još barem dvije godine i to na području turizma. Međutim ja bih ovom prilikom govorio i o još nečemu. Ministarstvo turizma preko novinara čitavu naciju naprosto je uvjerilo u to da mi zarađujemo tih 7 milijardi eura u turizmu u kešu. Međutim ja si postavljam pitanje da li je to tako? I na temelju jedne studije gospodina Nevena Andrića. Pa pozabavimo se malo tim brojkama, da zarađujemo 7 milijardi eura od turizma to bi na naših 65 milijuna noćenja iznosilo oko 110 eura na noć po gostu prosječno što znači da bi četveročlana familija u privatnom apartmanu trošila dnevno 440 eura na dan što je za sedam dana 3 tisuće eura. O tome mi možemo samo sanjati. Cifra je deset puta manja. Usporedimo sada to sa Španjolskom. Njihovo ministarstvo turizma turizma računa potrošnju po njihovom domaćem gostu. 35 eura dnevno a po stranom gostu 85 eura. Dalje domaći gosti kod njih ostvare oko jednu četvrtinu svih noćenja a strani tri četvrtine. Kad pomnožimo jednu četvrtinu sa 35 eura i tri četvrtine sa 85 eura i to zbrojimo dobijemo prosječnu potrošnju po danu od 75 eura a kad to pomnožimo sa oko 530 milijuna njihovih noćenja dobijemo tih 40 milijardi Španjolske zarade od turizma. Upravo onoliko koliko svjetska trgovinska organizacija i njihovo ministarstvo deklariraju godišnje i to dakle direktne zarade od turizma. Našu potrošnju po gostu strani stručnjaci su prije par godina, znači za vrijeme Bajsa procijenili na 35 eura po danu dnevno, što na 65 milijuna noćenja iznosi 2,2 milijarde direktne zarade godišnje. Da bi ova cifra mogla biti realna govori i izvještaj Ministarstva turizma gdje se navodi da smo ove godine, prošle godine do kraja 9 mjeseca zaradili po poreznoj upravi 19,1 milijardu kuna a to je 2,4 milijarde eura po po izvještaju HNB. U zadnja tri mjeseca prošle godine znači očekivati je da će se ili da se po po statistikama Ministarstva turizma dodatno zaradilo negdje oko 3% pa je realno da nam je zarada za prošlu godinu iznosila između 2,2 i 2,5 milijarde eure. E sad je li ovo realno da naš gost troši više nego upola manje od Španjolskoj e sad pogledajmo strukturu smještaja u Španjolskoj i u nas. U španjolskoj smještaj gostiju se sastoji 90% od hotela, svega 10% po privatnim kućama. Kod nas je obrnuto. 87% su privatne kuće, kampovi a hoteli čine svega 13%. Imamo u srcu sezone nekih milijuntih gostiju istovremeno a ukupan kapacitet svih hotela je negdje je oko 100 tisuća ležajeva, nešto manje. Dalje, struktura gostiju u Španjolskoj su glavni gosti Britanci, Nijemci, Nizozemci, Skandinavci znači svi od reda bogatiji od onih koji dolaze na naše prostore pa samim time i valjda troše više. Pa otkuda onda tih famoznih respektabilnih 7 milijardi godišnje zarade, otuda što je ministrica Župan Pave Rusković uvela 2003. godine tzv. satelitski način mjerenja zaradu u turizmu pa je te godine zahvaljujući tom načinu mjerenja zarada u odnosu na prethodnu 2002. Skočila za 40% a da se ništa spektakularno de facto nije dogodilo osim što je Mate Cirkvenac ondašnji ministar financija izjavio da on te milijarde zapravo ne vidi u proračunu. Mi smo zahvaljujući znači ministrici Pavi Župan jedina država na mediteranu koja na taj način mjeri zaradu u turizmu. Sve ostale zemlje mjere direktnu zaradu. Što je satelitski način? To je u stvari onaj dio BDP- ili bruto društvenog proizvoda koji ne bi postojao da nema turizma a u to je uključeno sve ono što turizam pokreće, od prijevoza, građevine, trgovine itd. I sada ja bih rekao da ni to nije problem nego je problem kada mi svojih satelitskih 7 milijardi eura uspoređujemo sa Španjolskim 40 milijardi, francuskih 50, talijanskih 36 milijardi, grčkih 10,5 milijardi ili turskih 20 milijardi eura eura direkte zarade. Kad bi svojih 2,2 milijarde usporedili sa ovim ukupno nabrojanih oko 150 milijardi eura onda dolazi da je naš turizam negdje 1,5, 2% europskog turizma turizma gledano po srani direktne zarade. I to je jedno pitanje koje na neki način možda treba demistificirati. Znači daj Bože da zarađujemo 7 milijardi eura na obali dužine brat bratu 6000 km na kontinentu za kojeg isto tako možemo reći da je možda jedan od najatraktivnijih na europskim prostorima. Da je tome tako i u Istri bi trebalo onda ostati negdje 30% tog novca, cirka 2,5 milijarde, gotovo 20 milijardi kuna. Ako je rekao da Cirkvenac ne vidi taj rezultat u državnom proračunu a boga mi ne vidim ga niti ja dole u Istri. Ono što je veliki problem to je silno iznašanje novaca kada je riječ u turizmu od strane privatiziranih tvrtki s ovih prostora. Do 2012.dobit od turizma u Istri je bila negdje 700 milijuna kuna i sada ja sebi postavljam pitanje, dobro nešto će ulagati itd., koliko tog novca stvarno napušta istarske prostore? Da li će turistički sektor u Istri 2013.izgraditi jedan novi hotel? Neće. Da li će izgraditi jedan novi hotel 2014.? Neće, 2015.? Neće. I utoliko ove priče iz ove strategije od 20 tisuća soba do 2020.jednostavno ne stoji. Ova strategija ovdje treba se korigirati. Ponavljam, do devedesete Istra je dobila 72 hotela, a od devedesete do današnjih dana 4, 5 hotela. I sada bi trebalo pazite, od 20 tisuća soba u Hrvatskoj, ako je Istra 1/3 u Istri biti izgrađeno negdje oko 7 tisuća soba ili otprilike 50 50 hotel, daj Bože, ali molim vas tko u to može povjerovati. Oni koji to zagovaraju mislim da nisu realni. Pustimo sada Brijune Rivijera itd. o tome neću. Ovu strategiju naručio je gospodin Bajs, izradio je institut za turizma, Vlada je usvojila, proslijedila Saboru i mi ćemo sigurno za nju glasati i usvojiti. Glasat ćemo znači za. Idemo dalje, hiljada hotelskih soba biti će obnovljeno, 5 hiljada u Istri u 7 godina. Teško ali ajde. 15 hiljada vezova trebalo bi biti sagrađeno u marinama, ma molim vas zar je to jednostavno moguće? Daj Bože. 7 milijardi eura ulaganja u 6 godina, možda ali ja isto u to sumnjam. 2020.prihod od turizma 14,3 milijarde eura, daj Bože. Oni koji su sudjelovali ja mislim u privatizaciji ja mislim da bi ju trebali za početak zadržati dobit tamo gdje se ostvaruje bilo da je riječ o Lukšiću, grofu Eltzu, Arena turistu ili nekim drugim sustavima. Treba im stajati samo neka ulažu 24 sata na dispoziciji, na raspolaganju a ne da iznose novac. Što je sa Končarom? Kada ćemo doživjeti neku njegovu investiciju? Gospodo investirajte. U Rapcu od '90.-te do 2013.nije sagrađen nijedan novi hotel. U Puli niti jedan novi hotel, u Vrsaru u Vrsaru niti jedan novi hotel, u Poreču koji je 10% hrvatskog turizma niti jedan novi hotel, u Fažani, Vodnjanju ono dolje tamo niti jedan novi hotel, u Rovinju hvala Bogu Adris 2 kapa dolje, na prostoru Bujštine u Umagu tamo Novigrad itd. 2 ili 3 hotela jedan je Kempinski preko HYPO banke i to je to. Zašto to govorim? Hrvatska je u ozbiljnim problemima. Oni koji su dobili kroz kuponsku privatizaciju hrvatski istarski turizam jednostavno ne ulažu, a Hrvatska bez investicije pitanje da li će i kako će opstati. Nisam slučajno spomenuo period do Do '90.-te jedan Poreč sve svoje recimo poljoprivredne potrebe za područje grada i turizma zadovoljavao je na svom području od brašna, mesa itd. Radnici su 6 mjeseci radili u turizmu, 6 mjeseci su radili u industriji. Sada se sve uvozi i zato sam rekao da ljudi poput jednoga Štifanića, REstovića su doista bili za one prilike genijalni. Turizam Hrvatskoj treba zbog investicija, zbog gospodarskog rasta, zbog radnih mjesta, radi identiteta zemlje, ali prije svega nam treba zbog tržišta. Turizam je hrvatsko tržište, turizam je hrvatska tržnica, turizam je na neki način trbuh Hrvatske. Ulazimo u EU preplavit će nas dodatno neke njihove robe i zato treba podignuti svijest da naprosto kupujemo ono što je ovdje naše. Ono na što trebamo dobiti što je moguće prije odgovor, kada će se konačno to zemljište u kampovima turističko tzv. početi naplaćivati i što će biti gospodo sa ovim vizama za turske a prije svega ovdje mislim na ruske goste? Negdje sam pročitao danas da se za izdavanje viza čeka između 5 i 8 sati u ruskim konzulatima ili našim konzulatima u Rusiji itd. Pa mi ćemo naprosto ostati bez te klijentele. Dajte gospodo u ministarstvu pokrenimo se jer ova sezona teško da će biti onakav kakve su bile prethodne. Sve u svemu jedan dobar pokušaj. Ima detalja o kojima sam govorio na koje iznosim rezerve. Normalno, neka ide to dalje, prihvatit ćemo ali u ove brojke koje nam se sugerira mislim da ćemo morati pričekati neki period i nakon 2020. Slijede replike. Prvo poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Kajin pažljivo sam vas slušao i zaista je bilo lijepo slušati kako vi obrazlažete na koji način se računa zarada od turizma. To je jedan novi moment u hrvatskoj povijesti i zasigurno ste se danas nominirali novom ministru da vas uzme za savjetnika kada bude trebalo računati koliko Hrvatska zarađuje od turizma. Međutim evo cijelo vrijeme ste govorili na neki način protiv ove strategije, osporavali pojedine dijelove, ali ste rekli i to da ćete ju prihvatiti, premda ste prije, ja mislim da nije prošlo više od dva ili nešto više od dva mjeseca kada je ministar Ostojić prezentirao ovu strategiju rekli da će se ona ostvariti u onom trenutku kada Blanka Vlašić preskoči letvicu od 3m ili kada Dinamo osvoji Ligu prvaka. Stojite li i danas na tom stajalištu ili se za vas dolaskom novog ministra ipak nešto promijenilo? Na repliku odgovara poštovani Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Ja nisam to rekao, to je rekao bivši ministar turizma gospodin Herak, da će ova strategija u tim dijelovima biti ostvarena u onom trenutku kada Dinamo osvoji Kup prvaka. Ja sam se jednostavno upitao da li je moguće očekivati da će na prostoru cijele Republike Hrvatske biti izgrađeno 20000 novih hotelskih soba, to je otprilike 200 novih hotela i to u periodu od 2014. jer ove 2003.neće biti sagrađen niti jedan pa tamo do 2020. Kad govorimo o prihodu od turizma, nije to nikakav novi izračun, to su izračuni, to se vidi iz Ministarstva financija, to se vidi iz podatka HNB-a koji govori da su direktni prihodi od turizma između 2,2 i 2,5 milijardi eura. Druga je stvar kada govorimo o tzv. satelitskim prihodima ili satelitskom prihodima ili satelitskom načinu izračuna pa onda u to ubrojimo i prijevoz i investicije i sve drugo pa onda na neki način dolazimo do tih 7 milijardi eura ili nekih 15, 16% BDP-a Republike Hrvatske za prošlu Daj Bože da mi u godinama koje su pred nama, u tih 6-7 godina ostvarimo planiran ili imamo 14,3 milijarde eura planiranog prihoda, da budu 7 milijardi eura predviđena ulaganja, da imamo 20000 novih hotelskih soba, da obnovimo 15000 hotelskih soba i da sagradimo 15000 vezova u našim marinama. Daj Bože da se to dogodi, a bit ćemo presretni ako bude 1/3 od ovoga što je ovdje u ovoj strategiji predloženo i planirano. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče. Pa evo isto bih se osvrnula na ovaj dio vezan za investicije i rekla bi kako ja nisam shvatila da se te investicije moraju u tom opsegu dogoditi nego jednostavno strategija daje okvir i poziva investitore da se uključe i daje nekakav maksimum koji žele da bude izgrađenost na području Republike Hrvatske. Znači nisam to shvatila kao mora biti investicija jer ne može Ministarstvo vući za rukav investitora i reći mu koliko mora uložit u Republiku Hrvatsku. To su naše želje, u okviru toga ćemo mi maksimalno dati svoj poticaj, ali naravno da se ne može to na takav način garantirati. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Lijepo je željeti, ali poštovana gospođo zastupnice život je malo drugačiji.

pa bih vas ja zamolila za neka pojašnjenja. Dakle prvo, vrlo rezolutno ste govorili o pojedinim dijelovima strategije i rezolutnosti za govornicom izjavljivali da to treba svakako promijenit, a nakon toga ste rekli da ćete ovu strategiju o ovakvom tekstu podržat i prihvatiti. A drugo, posebno me zanima jer ste dva puta ponovili okrenuvši se prema zastupnicima, da bi Hrvatska bila kao Bosna da nema turizma. Pa vas molim da nam pojasnite kako ste to mislili, da li bi bila Hrvatska pod međunarodnim patronatom, je li ste to mislili gospodarski ili da bi možda Hrvatska imala bolje ćevape u tom slučaju ili što ste mislili. Što je mislio sad će reći u odgovoru na repliku poštovani Damir Kajin.

toliko ni ja sam sebe ne bih precjenjivao. /Smijeh./ Ali što se tiče Bosne, to je lijepa zemlja, to je ponosna zemlja, to je zemlja i hrvatskog naroda, Bosna i Hercegovina, da. Ja sam mislio na gospodarski moment i ja mislim da se iz mojih istupa to moglo i primijeniti, ali Bosna je krasna zemlja. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Kolega Kajin, ja sam isto vrlo pažljivo slušala vaše izlaganje i to iz dva razloga. Prvi je bio taj što mi je bilo teško pratit vašu statističku analizu jer se broj soba povećavao ili smanjivao iz rečenice u rečenicu pa mi je bilo to teško složit. A drugi razlog je bio taj što ste evo kandidat za župana u Istarskoj županiji pa me kao Istrijanku interesira da li ćete ovu strategiju podržati, odnosno da li ćete je ako budete izabran za župana provodit ili ne. Opet nisam shvatila da li će bit za ili protiv. Međutim ono za što sam se javila za repliku je, spomenuli ste Rabac i rekli do '90.-te, do 2013. godine nije ništa uloženo pa bi vam tu samo htjela reći da je napravljena sva silina rekonstrukcija postojećih hotela, povećanje kapaciteta, kvalitete i usluge. Uloženo je jako puno novaca u sve to i mislim da Rabac kao takav s obzirom na sve to što je napravljeno uopće ne zaslužuje da ovako nešto i kažete. Neće ovako kolega Kajin. Svi mi znamo Poslovnik i kolege su primijetili da se niste javili na vrijeme. Ja vam ne mogu dati riječ. Javili ste se poslije izlaganja, … Kolega Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Nije koncentrirana jer ja nisam rekao da u Rapcu nije ništa uloženo nego sam rekao da u Rapcu nije sagrađen nijedan novi hotel. To sam ja rekao, a to vi znate jednako dobro kao i ja i svi oni koji žive oko Rapca. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Kajin, ovako. Nitko u ovom Saboru ne može govoriti dok mu se neda riječ. Unatoč mom upozorenju vi ste samovlasno nastavili govoriti. Gledajte ovo je Hrvatski parlament, izvolite ga poštovati dok ste u njemu zastupnik. Izričem vam opomenu.

Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, ministre sa pomoćnicima. Pa evo čuli smo danas već u uvodnim govorima, ovo je važan dokument strategija turizma do 2020.godine. međutim važan je i moment u kojem raspravljamo. Činjenica jest da je ovu strategiju potpisao bivši ministar, ministar Ostojić, da ju je istu prezentirao pa čak i u Saboru na saborskom odboru dok mi evo na plenarnoj sjednici raspravljamo na izlaganje novog ministra. Već sam o tome govorio ali moram još jedanput napomenuti da je u tim političkim igrama unutar te vladajuće iste vladajuće koalicije u borbi za vlast i fotelje u Istarskoj županiji da se nisu birala sredstva i nažalost stradao je jedan stručan ministar po mom mišljenju, koji je postao nepoželjan radi toga što je netko drugi poželio neku drugu fotelju. I zaista mi je žao jer je u prvih godinu dana pokazao da zna svoj posao u što nas je i uvjerio, smanjen PDV na ugostiteljske usluge na 10%, povećan je prag ulaska u sustav PDV-a sa tadašnjih 80 na 230 tisuća kuna, povećani su i kapaciteti u privatnom smještaju sa onih ograničavajućih 16 ležajeva itd. bilo je momenata gdje je pokazao da zna svoj posao. Međutim, morao je otići kažem. Došao je novi ministar nakon 6 sati rasprave jer je ovdje zaista u tom momentu bilo važno da Hrvatska dobije prostor da hrvatski turizam koji je vrlo važan na čelu tog bude i važan osoba. Ministre, ne osporavam vaša znanja, dapače želim vam svu sreću i zadovoljstvo ili sve to da upotrijebite na korist hrvatskog turizma, ali zaista neke pojedinosti u ovom dokumentu su takve da se o njima moramo malo raspraviti pa ću ih ja pokušati navesti. Mi smo u ovoj pripremi strategije, pripremu strategije smo započeli 2010.godine bivši ministar kada je odrađeni projektni zadatak, objavljen je natječaj izabrani su oni koji je trebaju složiti i napisati, ista je i prezentirana u jednom dijelu na Danima hrvatskog turizma 2011.godine. Na neki način to je dokument dvije vlade u dva različita vremena. Ovu prezentaciju strategije pratio je jedan poznati film jedan spot koji je u tom svom vremenu kada je izašao poručio sljedeće, evo pročitat ću. Mislim da je vrlo važno i da su poruke bile dobre. bar još jednom poželiš taj osjećaj podijeliti s nekom koga voliš, osjetiti što će biti za 7 godina makar se to činilo dalekim zapravo je blizu. 2500 dana i noći koje nekome možemo učiniti nezaboravnim. Imamo toliko toga za ispričati i pokazati, toliko toga za probati, dodirnuti, toliko toga za gledati, toliko toga osjetiti znači doći u Hrvatsku, osjetiti znači biti domaćin" i onda je završio film sa porukom "Turizam su emocije". Ovaj dokument koji danas raspravljamo sa svojih 7 poglavlja jasno definira hrvatski turizam danas preko globalnih trendova do vizije 2020.godine sa projiciranim ekonomskim učincima, operativnim strategijama i akcijskim planom, možda je jedan od najboljih dokumenta koji je došao u ovaj Dom u proteklih godinu i pol dana. Vidljiv je potencijal jedne male koalicijske stranke ili njihovih ljudi međutim kažem nažalost morali su otići zbog drugih razloga. I mi zaista u HDZ-u ne osporavamo taj veći dio uvodnog dijela, međutim kada dolazimo na stranicu 31.pod nazivom Strateški ciljevi i zadaci razvoja hrvatskog turizma, postavljamo si određena pitanja. Što tamo piše? Udio smještaja mjerenih brojem ležaja u hotelima povećava se sa 13,1 u 2011.na 18,1% dok se udio kampova istodobno povećava sa 25,2 na 25,8%, a obiteljskog smještaj u kućanstvima smanjuje sa 48,7 na 43,4%. Otvorit će se od 20 do 22 tisuće novih radnih mjesta te oko 10 tisuća radnih mjesta u neturističkim djelatnostima ali induciranim turističkom aktivnošću, realizirati će se nove investicije u iznosu od 7 milijardi, ostvarivat će se 14,3 milijardi eura ukupne godišnje potrošnje od čega 12,5 milijardi otpada na inozemnu, a 1,8 milijardi na domaću potrošnju. Što imamo danas? Hrvatska je u 2011.godini raspolagala sa 852 tisuće stalnih ležajeva u registriranim komercijalnim smještajnim objektima od čega u hotelima 13%, kampovima 25, kolektivnim kapacitetima 13, te u kućanstvima 49. Od toga sjeverni Jadran raspolaže s najvećim udjelom u kapacitetu 52%, južni Jadran raspolaže s 45% hrvatskog smještajnog kapaciteta. U 2011.godini u djelatnosti ugostiteljstva bila je gotovo 90 tisuća zaposlenih odnosno 6,4% ukupno zaposlenih u Hrvatskoj. Ukupna turistička potrošnja na području Hrvatske u 2010.godini ostvarena je na razini 7,3 milijarde eura. Naravno kažem kada gledamo što tu piše moramo se upitati jer u današnjem trenutku gospodarskog razvoja, bolje reći stagnacije pa čak i nazadovanja istok, kada uslijed donošenja brojnih mjera koje odvraćaju bilo kakvu investicijsku želju od realizacije, kada prema vani šaljemo poruku da smo država s najvećim brojem poreza i država skupa za investiranje, kada poželjnije postaje ne imati ništa jer s onim što se stvaralo desetljećima sve teže i teže živimo jer je država putem aktualne vlasti sebe stavila u ulogu arbitra koji odlučuje o svemu sa posebnim pravima da pogazi stečene vrijednosti u svim poljima života u funkciji samo jednog cilja da se održi stabilnost državnih financija. Postavlja se onda pitanje nakon svega što sam naveo ako smo u vremenu najvećeg gospodarskog rasta i boljih investicijskih mogućnosti u proteklih 10 godina ostvarili napredak od 60-tak tisuća novih ležaja od kojih je najveći dio nastao u tzv. naletu na područje obala i otoka ili nazvano to popularnije apartmanizacijom pa smo u fazi danas sanacije takvog stanja pod pojmom legalizacije. Ako smo u tom razdoblju od 2003. kad smo zarađivali 5,3 milijarde eura došli na 7,4 milijarde u 10 godina uz kažem rast kojeg smo imali u jednom razdoblju na čemu se bazira priča da ćemo u svega 7 godina sa situacijom u kojoj danas jesmo a ona je demotivirajuća i depresivna, sa padom svih indeksa koji bi značili bilo kakav rast ostvariti postavljene ciljeve strategije posebno u broju novih ležaja i ukupne zarade kao i predviđenih razina investicija u turizmu. Mi na žalost te mogućnosti ne vidimo posebno imajući u vidu stanje prostorno-planske dokumentacije u naših 7 obalno-otočnih županija. Svi su ti prostorni planovi danas trenutačno u izmjenama i dopunama i gotovo ni jedan nije donesen, a ono što se dešava unutar komunikacije tih ljudi koji se brinu o prostornom planiranju je zabrinjavajući. Mi u proteklih 10-tak godina od silnih turističkih zona nismo uspjeli zaživjeti gotovo niti jednu, a novim prostornim planovima nameću se nova mjerila gdje se i ono što već u naravni postoji, ograničava ili se smanjuje. Navest ću primjer samo jednog kampa u mjestu iz kojeg dolazim koji ima kapacitet 3400 smještajnih jedinica, gdje mu se prostornim planom Primorsko-goranske županije nalaže smanjenje kapaciteta za gotovo 40%. Kako ostvariti takva povećanja u projiciranih ovdje u strategiji kad nam prostorni planovi govore nešto drugo. Kada tome dodamo ono što piše na stranici 64. 107 milijuna noćenja u komercijalnih smještajima. 77% više nego 2011., 114 milijuna noćenja, 18 i pol milijardi ukupne potrošnje. Gotovo 11 milijardi više nego danas. 45 do 47000 novozaposlenih u turističkim djelatnostima i 13 milijardi novih investicija u razdoblju znači 12 godina. Ova priča o ozbiljnosti napisanog u strategiji poprima oblike kako reče kolega Kajin naučne fantastike. Naravno da se tu mogu onda pronaći i oni optimisti koji vide priliku u svakom problemu. Međutim, društvo nam je ipak u depresiji i problemima i mislim da bi bilo bolje da smo u tim dijelovima strategije bili malo realniji bez obzira i na potrebe optimizma. Drugi problem kojeg navodim ovdje i koje je podložan raspravi jesu kriteriji po kojima su projekti na kraju ove strategije ubačeni u istu, u istu strategiju. Da li su ti kriteriji uopće postojali? Govorimo o 163 projekta važna za budućnost hrvatskog turizma. Rekao je i ministar na početku da je ovo osnov za povlačenje sredstava iz EU fondova. Kako prihvatiti činjenicu da je tu na neki način Istra vrlo važna, Dalmacija bitna, a Kvarner sa Gorskim kotarom je tu da bude zadovoljan sa onim što, kako je nedavno rekao premijer ovdje vi ste na nivou, vama je dobro, nemate puno potreba za novim projektima. To jasno poručuje i ova strategija. Meni je nepojmljivo kao zastupniku koji dolazi sa Kvarnera i sa otoka Raba da tog otoka uopće nema u spomenu u takvoj jednoj strategiji, da taj otok sa svojim milijunima noćenja godišnje ne zaslužuje ni jedan razvojni projekt a kamoli da bi u budućnosti se mogao pozvati na ovakav jedan dokument. I treći vrlo važan razlog je projicirano smanjenje važnosti privatnog smještaja u udjelu hrvatskog turizma sa 48 na 43%. 50% svih raspoloživih turističkih kreveta u državi čine oni u privatnom smještaju. Privatnici su neželjeno dijete prepušteni stihiji, sami sebi. Kako netko kaže jednom odbačeni od oltara i novčanika svake turističke vlasti. Usprkos tome mnogi iznajmljivači dobro barataju svim suvremenim kanalima prodaje, nude se putem agencija, pokušavaju se prodati i probiti i na sve moguće načine i imaju uspjeha u tome. Međutim, ti privatni iznajmljivači nemaju respektabilniju krovnu udrugu, nemaju svoje predstavnike ni u jednom važnijem državnom tijelu koji se bavi turističkom problematikom. Oni su neželjeno dijete kako sam rekao prepušteni sami sebi i brutalnim zakonima tržišta. I ne bi to bio problem da mnogi od njih nisu investirali i podizali kredite u svoje u svoje smještajne kapacitete, u apartmane, u održavanje standarda. Ti šutljivi i nerijetko preplašeni danas ja to moram reći vlasnici 415000 kreveta većinom su podizali kredite da bi se pomaknuli s mrtve točke, a onda im vlast pošalje ovakvu poruku mi vas na žalost ne trebamo u takvom obliku, mi trebamo hotele i kampove. Privatni kreveti imaju svoju vjernu klijentelu jer su naši domaćini neposredni i srdačni što stranci prepoznaju, a vremena su sve teža, pa bi valjda bila logika da upravo ti privatni kreveti koji su u pravilu jeftiniji od hotelskih u budućnosti bi mogli očito i bolje raditi. Međutim, bilo bi potrebno prije svega nešto promijeniti kažem i u ovoj strategiji. Tu se vraćam na onaj film i priču turizam su emocije. Pa nisu emocije hoteli i hotelske sobe, nisu to nekretnine, kampovi i smještajne jedinice. To su ljudi koji su baš u ovoj strategiji možda i najmanje obuhvaćeni osim u jednom segmentu gdje se navodi njihova uloga u obrazovanju ili napredovanju ili polaženju nekakvih tečaja ili ne znam čega sve kako bi se pripremili za izazove koji nam slijede. Mi danas imamo probleme u destinacijskoj politici, jer živimo u zabludi da je slaba iskorištenost zapravo ovisi o kvaliteti smještaja. Rijetko kada je neka kuća, apartman ili soba razlog dolaska na odredište. Problem je u destinacijskoj politici. Turističke zajednice moraju upravljati destinacijom. Međutim, mi novi Zakon o turističkim zajednicama nemamo. Bilo bi dobro da i to čujemo kada će doći jer svaki novi ministar ima neku novu viziju turističkih zajednica, a one zaista moraju konačno doći doći u tu funkciju da objedine sve što zna u turizmu na nekoj lokaciji i da daju svoje kvalitete u tome. Ono što želim na kraju reći, kažem nema puno o ljudima, želim ovo završiti sa željom da zaista ovo što ovdje piše bi bilo dobro da se promijene barem neki dijelovi s s obzirom da je ovo već u drugom čitanju, ne možemo, mi ćemo u klubu HDZ-a ovo podržati iako je možda danas vrijeme da budemo realisti, ne ovoliki optimisti, jer sve oko nas upućuje upravo na to kako naš neuspjeh ne daj Bože u budućnosti na ovom segmentu turizma ne bi bio još veći nego što je danas. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad će uslijediti replike, ali prije replika jedna obavijest. Sjednica Odbora za turizam zakazana za sutra 26. travnja u 10,30 održat će se isti dan, dakle sutra, ali u 9,30 i to dvorani Ivan Kukuljević, to je klub zastupnika. Znači Odbor za turizam sutra umjesto u 10,30 u 9,30. Prelazimo na replike. Prvo, poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Boriću rekli ste da uz određene ograde i potrebu da se doradi ova strategija klub HDZ-a podržati će ovu strategiju. No ja bih ipak želio stav Vlade ako može gospodin ministar nam o tome nešto reći kad govorimo o detaljnom opisu mjera turističke politike. Pa pod mjerom 2. planira se donošenje novog Zakona za ubrzanje investicija, odnosno zakona lex specialis kojim bi se ubrzalo rješavanje strateških investicija u Hrvatskoj. svojom rezolucijom Hrvatskoj kritizirao namjeru Vlade da donosi i donese ovaj zakon da li ministarstvo u ovoj strategiji i da li Vlada ostaje pri stavu da je potrebno jednim zakonom kojim bi se prokrčilo kroz hrvatsku zakonodavnu regulativu i stavilo van snage niz zakona kao što je to onaj izvorni zakon promišljao da li Vlada na tome i dalje ustraje? Druga stvar također koju ste spomenuli spomenuli Vlada je odmah čim je konstituirana, a i u svom programu, planirala donošenje Zakona o pomorskom dobru. S obzirom da je evo već gotovo pola mandata Vlade, a još ni taj zakon nije napravljen ni u nacrtu prema mojim saznanjima čini mi se da i u tom dijelu ova strategija praktično kasni. Kasni i donošenje samoga zakona. Tim više što je puno puta u ovom Saboru bilo govora kako je postojeći zakon kroz proceduru utvrđivanja granica pomorskog dobra usporio izgradnju nautičkih centara u Hrvatskoj. A u isto vrijeme ova strategija piše u dijelu koji se odnosi na ocjenu stanja da je u posljednjih 10 godina povećan broj luka nautičkog turizma u RH za 50%, a marina za 20%. Toliko o sporosti ove procedure postojećeg zakona. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa uvaženi kolega Bačić slažem se s vama jer zato sam i na početku pitao imamo li mi danas snage, ima li ministar danas snage s obzirom na atmosferu u kojoj je došao na tu funkciju stati recimo na put jednoj inicijativi koja je već aktualna gotovo godinu dana, a zove se porez na nekretnine. Ja sam vjerovao da to gospodin Veljko Ostojić može jer on zna, a to su jučer izjavili i djelatnici u turizmu, da je to za njih jedan preveliki teret. Da će im takav porez odnijeti recimo 2 do 5% njihovih prihoda, da je to novi trošak za njih. Da ne govorimo o tisućama i tisućama kvadrata u privatnom vlasništvu, znači u obiteljskim kućama u privatnom smještaju koje će biti podložne upravo oporezivanju sa te strane. To bi bilo nešto što bi nas uvjerilo da zaista Ministarstvo turizma ima svoju svrhu jer ono kažem s obzirom na visinu proračuna od nekakvih 200 milijuna kuna, s obzirom na sve ono što ovdje piše, s obzirom na 2013. godinu gdje je već trebalo pokrenuti desetke i desetke mjera mi kasnimo. Mi smo već u polovici godine, a mnogi zakonski propisi još nisu ni u nacrtu. Ako želimo zaista donijeti ovakav dokument u kojem to lijepo piše onda bi evo bilo dobro da čujemo što mi od svega ovoga što je na kraju onako lijepo ucrtano u kockicama gdje je 2013. najvažnija godina, najvažnija, što će se od toga ostvariti. Pa i da li ćemo dobiti uskoro Zakon o pomorskom dobru jer sa drugih odbora saznajemo da taj zakon nema šanse da bude prije 10. mjeseca uopće u bilo kakvoj proceduri, ne postoji. Nitko ne može riješiti probleme na pomorskom dobru. Za repliku se javio i poštovani kolega Branko Vukšić. Izvolite.

Znači, imali smo onaj set pravosudnih zakona koje su svi u Saboru podržali i ovo je dokaz da opoziciji nije cilj kritizerstvo nego je opoziciji cilj analizom doći do nekakvog cilja. Ona je često opora kada su u pitanju loši zakoni. Ja se isto slažem s vama da je ovaj dokument nešto najbolje što smo dobili na klupe u Hrvatskome saboru, međutim kontradiktorno je neke stvari koje ste suštinski govorili o tom dokumentu, rekli ste da je zapravo ono što se meni najviše sviđa u dokumentu naučna fantastika, to je zarada od turizma 2020. godine 14,3 milijarde eura, pa što ljepše kad si jedna Vlada zada, pa i ona još ima 2 i nešto godine, ako izdrži do kraja mandata, tako neki veliki cilj. Meni je to zapravo nešto u ovom svom mraku, taj tračak optimizma mi budi nekakvu nadu i mislim da nije nerealno da Hrvatska ima toliko zarade za 6, 7 godina. Ako ćemo raditi ovaj dokument, zapravo daje mogućnosti da se pokrene turizam, da ono što imamo uz sve one prirodne blagodati, da upravo sa akcijama koje će vlade i Vlada ova pokrenuti, da dođemo do tog cilja. I mislim da je to jedna od najpozitivnijih strana. **Stazić, Nenad (SDP)** Tako je gospodine Vukšić, ja sam kažem u svojoj raspravi nastojao saznati zaista snagu današnjeg Ministarstva turizma jer ako vi u mjeri 6. napišete proativna fiskalna politika u turizmu, onda napišite kontinuirano sagledavanje mogućnosti za smanjenje fiskalne presije. Onda je ozbiljnost dokumenta ta da nekoga u toj Vladi koja diže ruku, to i uoči, a onda ako to piše onda ne možemo tu presiju povećati bez obzira koliki su problemi državnog proračuna. Jer ako se turizam sagledava samo na razini državnog proračuna onda ćemo doći na priču gospodina Kajina koliko se uopće zarađuje od toga i što netko od toga ima. I zato sam vam i pročitao ono što je ministar bivši u tom spotu poručio, a on je rekao još jedanput čitam: "Treba osjetiti što će biti za 7. godina makar se to činilo dalekim zapravo je blizu, 2500 dana i noći koje nekome možemo učiniti nezaboravnim.", ako ovo ostane samo dokumenat koji je dobar, dokument koji je dobar oko kojeg smo se svi složili, a ne provede se baš ovako kako piše onda će se ovo što je netko napisa promijeniti, tj. neće nam turizam ostati nezaboravan nego bi se mogli nakon 7. godina upitati da li smo zaboravili taj isti turizam. Za repliku se prijavila i poštovana kolegica Lidija Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Lidija (SDP)** Zahvaljujem. Uvaženi kolega, u svoj raspravi ste rekli da investitorima šaljemo sliku države sa najvećim brojem poreza, pa vas samo želim podsjetiti da upravo ova Vlada u cilju konkurentnosti smanjila PDV sa na 25 na 10%, naravno za usluge u turizmu. druga stvar, dok ste govorili o privatnom smještaju stekla sam dojam da vi priželjkujete daljnju apartmanizaciju hrvatske obale jer kritizirali ste to što se u strategiji želi povećati udio hotela u ukupnom smještaju. Pa naravno da se to želi. Znači hoteli su ti koji mogu proširiti cijelu sezonu, apartmani su ograničeni na 2. mjeseca ljetne sezone, a hoteli su ti koji nude dodatne usluge i gdje za manju izgrađenost možemo dobiti veći broj noĆenja. Hvala. I na ovu repliku odgovara Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Kažem svatko u turizmu ima pravo na svoj vlastiti doživljaj, turizam su emocije tako je ovdje pisalo. Vi imate vaš doživljaj, ja se bavim turizmom i znam što znači privatni smještaj i ne smatram ga nimalo manje važnim od hotela. Vi hotel zatvorite u zimi ali stanovnici žive na tom području i žive od turizma. I onaj tko kaže da mu je želja da to treba smanjiti, umanjiti da bi rastao nekakav elitistički dio turizma, da bi gradili neke hotele jer su to investicije zašto ne ponudi mogućnost na drugoj strani. Mi smo davno imali dobar program, program poticaja za uspjeh koji je u kratkom vremenu dao neku kvalitetu hrvatskom turizmu. Onda se to ukinulo jer nema novaca, ne znam za subvenciju kamate, ko je bio blizu ili brži taj je to iskoristio, danas više to nemate. Zašto to ne vratit nazad, i tu potaknuti investiciju, ko kaže da 55 000 iznajmljivača nije u stanju napraviti novi kapacitet, ko to uopće može tvrditi? Itekako su u stanju i mogu puno brže ostvariti 20 000 novih ležaja, nego svi investitori u hotelijerstvu zajedno, samo im dajte priliku. Pa oni se zadužuju po kamata od 9, 10%, pa kako uopće tražiti isplativost na tom segmentu, nitko nije za apartmanizaciju, nego dozvolite i tom smještaju o kojem nitko ne brine, a ima pola turizma. Pa šta nije sramotno da nema predstavnika privatnika, iznajmljivača u turističkoj zajednici a nose 415 000 415 000 smještajnih jedinica, pola turizma. A nemate šansu uopće biti u toj, nazovimo je, turističkoj vladi. Pa to su činjenice koje treba reći. Ako vi mislite da ćete ovo ostvariti ovako kako je, to je vaše pravo, mi s pravom, s obzirom na trenutak u kojem živimo a on je depresivan, ljudi nam piju više antidepresivan nego nekada davno, ne vidimo ovih novih 7 milijardi eura zarade. Ne vidimo i neće ih biti sigurno, i bolje napisati onda 3, pa će nam neuspjeh biti manji. Darko (IDS)** Hvala lijepa. Evo uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažene gospođe saborske zastupnice i zastupnici. Evo osjetio sam čisto, budući da rasprava ide u određenom tijeku u provom redu reagirati na privatni smještaj. Podcrtat ću i ponovno reći, ne možemo se ponašat neodgovorno, moramo reći građanima RH točno ono što ide i moramo točno reći što će se događat na tržištu, ako smo u struci. Mi ovdje niti ne branimo, niti ne ograničavamo razvoj privatnog smještaja, prvo i osnovno. Čak, drugo i puno bitnije na ovaj način počimamo voditi brigu o privatnom smještaju, apsolutno počimamo voditi brigu i jednim i jednim razumnim mjerama utjecati na njihovu kvalitetu i nabolje pozicioniranje na tržištu. Statistika je vrlo točna, nemilosrdna i kazuje, sa razvojem drugih smještaja da popunjenost privatnog smještaja pada. Imamo i prostornu problematiku gdje isto tako moramo voditi računa o zonama. Imamo isto tako i činjenice da će uslijed povećanja hotelskog smještaja manjih korekcija u segmentu i rastu kampinga kada se izgradi hotelski smještaj relativno opasti i smanjiti se udio privatnog sektora. To je sve ovoga što se u toj prizmi događa. Što se tiče zarade? To je vizija. Tu se definiraju određeni ciljevi koji se nakon određenog sedmogodišnjeg razdoblja žele postići. To nitko ne može znati. Gledajte svjetske strategije pitamo vodeće ljude koji vode multinacionalne kompanije, koji imaju planove za 20 godina kažu nakon šest mjeseci ne znamo što će biti. Ali jasno da u prizmi generiranja i generiranja ubiti čitave politike na jedan drugačiji način što ovom strategijom dobivamo moramo si zadati određene ciljeve. Da li će oni biti na razini deset milijardi ili jedanaest ili devet svaki rast biti će uspjeh. Ali mi smo si stavili rast od 7 milijardi i dizanje na tu razinu od 13, 14 milijardi eura. Koliko ćemo biti i koliko smo u pravu to ćemo vidjeti onda. I tome smo podredili jedan čitav niz ciljeva koji će biti između ostalog definirani akcijskim planovima. Ali činjenica je da danas evo ove godine 2013.godine imamo 2,6 milijardi kuna investicija u turizmu. Činjenica da se grade novi kapaciteti, da se obnavljaju postojeći kapaciteti. Ono što isto tako vezano za zakon turističkim zajednicama i svim ovim radnjama koje je nakon ove strategije slijede prihvaćanja strategije prvo i osnovno strateški marketing plan, drugi najbitniji dokumenat koji proizlazi iz ove strategije već je u fazi i proceduri izrade. Znači to ide. Ide tijekom ljeta čitav niz akcijskih planova utemeljenih na ovoj strategiji i onaj glavni i osnovni izazov koji pruža ova strategija relativno dobar strateški dokumenat može se relativno olako u odnosu na sve ostalo i napraviti. Ali onaj glavni izazov je njegova provedba i tu vam mogu jamčiti da će se od prvog trenutka i ovog formalnog dijela dijela de facto implementacija ove strategije je već i započela, da ćemo tu itekako inzistirati. Što se tiče porezne presije? Porezna presija svakako nije umanjenje stope poreza na dodanu vrijednost koja ima ne samo apsolutni i onaj efekt u prvoj fazi već ima jedan puno širi i puno jači element a to je u prvom redu i pokazivanje investitorima da Rh računa sa ovom granom. To je isto tako bitno kao i Zakon o poticanju investicija gdje po prvi puta turizam postaje predmetom toga zakona. Dakle po prvi puta investicije u turizmu moći će ostvarivati porezne olakšice, moći će isto tako ostvarivati poticaje za nova otvorena radna mjesta poput svih drugih sektora. U tom pravcu što se tiče svega ostalog smatram da Ministarstvo turizma uvijek temeljen na ovoj strategiji će itekako dobiti jedan kvalitetan alat, jednu kvalitetnu podlogu koja će biti mjerljiva, ja vjerujem da ćemo imati prigodu i više puta da li za ovom govornicom, da li iz ovih klupa razgovarati na tu temu u prvom redu još samo jedan mali detalj, kolega zastupnik je rekao da je moj prethodnik otišao jer si je netko poželio fotelju. Da budemo čisti, glasni i jasni nisam si poželio fotelju što ne znači da mi je apsolutna čast biti ministrom turizma samo zbog čistoće odnosa da se vodi računa i o tome. Hvala lijepa. Sad slijedi jedno duže razdoblje replika. Prvo poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi ministre kad sam govorio o fotelji nisam mislio na vas nego na jednog gospodina koji želi biti župan ali to nije važno. Opet se vraćam na privatni smještaj. Kažem u razdoblju 2005.-2011. broj noćenja u privatnom smještaju rastao je 50%, 50% i naravno mi sada kažemo sad se malo maknite u stranu, sad bi trebali hoteli, kampovi itd. jer je to kvaliteta, tu se stvaraju dodatne vrijednosti, sadržaje. Kao da ti ljudi mogu utjecati na to. Zato imamo valjda sustav turističkih zajednica i ono što sam rekao kad ćemo dobiti Zakon o turističkim zajednicama. Sad su i lokalni izbori. To je sve povezano na neki način. Načelnici, gradonačelnici, predsjednici u turističkim, predsjednici su sada turističkih zajednica itd. da znamo s čime ćemo se baviti, tj. da oni znaju s čime će se baviti u sljedećem vremenu. ako je zaista istina da gost dolazi u našu državu zbog sobe, apartmana, smještaja, tri četiri zvjezdice možda jest to jedan mali važni moment. Mislim da je puno važnije ono što mu destinacija može ponuditi, tj. proizvod i sadržaj koji bi ih mogao privući. A tu glavnu ulogu trebaju imati upravo turističke zajednice. O tome sam i govorio. Jer ako mi ne znamo prodati priču, ne znamo prodati prostor ili sunce ili more možemo imati najbolje hotele koji danas također neki posluju bolje neki slabije jer ne znaju prodati priču. Turizam je upravo, ja mislim i to, pa ja samo tražim da ukoliko je to moguće da o privatnom smještaju ipak Ministarstvo možda zauzme jedan proaktivniji stav jer je to danas prepušteno samo sebi i svi to znamo. **Stazić, Nenad (SDP)** Slijedi replika kolege Branka Hrga.

poticaja, subvencija, privlačenja ljudi, motiviranja ljudi, neće biti razvoja turizma i mislim da bi privatni potencijal trebalo više poticati, pogotovo u kontinentalnom dijelu. I kad recimo ovdje govorimo o rekonstrukciji umorne turističke ponude, meni nije jasno zašto se u programu u ovoj strategiji recimo nije našla Marija Bistrica kao potencijal koji može ponuditi puno više od onoga što se tamo događa. Na primjeru recimo jednog Međugorja gdje je jako razvijen taj privatni smještajni potencijal, zašto recimo ne bi u strategiji imali Mariju Bistricu kao posebno lociranu kao svetište naše nacionalno da se tamo razvija znači privatni smještaj, da se taj vjerski turizam počne događat drugačije, da ne bude jednodnevni nego da tamo ljudi dolaze i tamo borave. tom dijelu mislim da nije dovoljno reći da se nikoga ne sputava nego da moramo to malo jače potaknuti. Uvaženi gospodine zastupniče, a odnosi se isto tako i na odgovor drugim zastupnicima koji su se osvrnuli na ovu listu projekata. U biti to je jedan određeni fond projekata koji ide uz strategiju, koji ima jednu ali stvarno plansku dimenziju. Ključ i one one sve mjere koje potičemo, prvenstveno u pravcu razvoja turističke infrastrukture biti će sadržan i u nižim strateškim dokumentima, ali isto tako biti će i predmetom javnih poziva gdje će se i javni i privatni sektor u ovom pravcu moći ravnopravno ponovno javiti i biti uvršten u ove programe. Aludiram tu u prvom redu na strukturne, odnosno kohezijske instrumente. Zakon o turističkim zajednicama, trenutno se rade smjernice za njegovu izradu tokom ljeta će se paralelno sa strateškom marketinškom strategijom pokrenuti. I još samo kratko vezano za poticaje. Bivše kreditne linije poticaja za uspjeh pri finaliziranju su zajedno sa HBOR-om koja je mogu reći koja je mogu reći protekle i ove godine pokrenula jednu vrlo kvalitetnu kreditnu liniju za turizam i tu želimo i dalje jačanje uloge HBOR-a gdje se jako bitno poboljšalo stanje kada je riječ o kriterijima i kada je riječ o ročnosti povrata, uvjetima i tomu slično. Tako da će biti jedna kreditne linija za male objekte gdje će se moći ama baš svi projekti kandidirati i u unutrašnjosti i na obali i za velike projekte isto tako. Hvala. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre, očekivao sam da ćete u svom prvom javljanju nakon uvodnog obrazloženja se osvrnuti na nekoliko primjedbi koje smo dali u ovoj raspravi. Jednu sam ja u ime Odbora za zaštitu okoliša i prirode dao kao sugestiju da se strategija dopuni Akcijskim planom unapređenja turističke funkcije hrvatskih zaštićenih područja prirode i tada sam rekao da je prema podacima Svjetske trgovačke organizacije gotovo 1/3 svjetskog turističkog prometa se odvija upravo na tim prostorima. Pa me interesira da li Vlada doista promišlja da donese takav jedan akcijski plan s obzirom na značaj koji turističkoj ponudi doprinose zaštićena područja prirode u Republici Hrvatskoj kao što su nacionalni parkovi i parkovi prirode. Držim da bi taj segment trebalo posebno obraditi. I druga moja primjedba odnosila se na činjenicu da je Europski parlament kritizirao namjeru Vlade da donese zakon o strateškim investicijskim projektima. Kako ste vi čini mi se jedan od autora tog zakona mislim da ste prilično pozvana osoba da onda na naše pitanje, a s obzirom i na ovakav stav Europskog parlamenta, a oporbe i velikog dijela hrvatske javnosti se očitujete s obzirom da upravo u ovoj strategiji se kao jedna od mjera propisuje donošenje tog zakona. Prema tome, bilo bi dobro da vidimo i da čujemo kakav je stav Vlade i vas kao jednog od autora autora tog zakona, a bilo bi dobro ako postoji mogućnost da se sama strategija dopuni akcijskim planom kojim bi Hrvatska doista, kojim bi hrvatska Vlada i Hrvatski parlament doista valorizirao ulogu u čitavom turističkom proizvodu, ulogu nacionalnih parkova u Hrvatskoj jer mi se čini da u nacionalnim parkovima i u parkovima prirode godišnje ih posjeti preko 3 milijuna posjetitelja. Uvaženi gospodine zastupniče, isprika što sam preskočio, evo sitnim slovima sam si bio te dvije stvari napisao. Da, apsolutno akcijski plan. Imamo termin eko turizam koji u biti predviđa da se posebno sagleda segment odvijanja turističke aktivnosti u zaštićenim dijelovima prirode budući da Republika Hrvatska ne samo nacionalnim parkovima već i drugim zaštićenim dijelovima prirode ima jako velike površine i to gledano u funkciji turizma i u funkciji zaštite prirode. Dakle ako gledamo u funkciji turizma onda je to zaštićeni, onda je to u jednu marketinšku svrhu itekako moguće kvalitetno iskoristiti, a s druge strane kvalitetnim upravljanjem tih zaštićenih dijelova prirode i ostvarivanjem određenih financijskih učinaka i sami ti dijelovi se štite tako da je akcijski plan za to predviđen. Što se tiče Zakona o strateškim investicijama apsolutno radi se o primjedbama Europskog parlamenta. I ja moram reći da zaključno sa danom 19. ožujkom s kojim sam imenovan na ovu novu dužnost niti jednu konkretnu niti jednu konkretnu primjedbu u smislu članak taj i taj, to i to, da ne odgovara, da ne može proći bilo od strane Europskog parlamenta, bilo od strane Europske komisije nismo dobili. Tako da ono što vjerujem da će taj zakon koji ne derogira i ne stavlja van snage druge zakone već ima za ulogu jedino efektivnu provedbu velikih i strateških projekata uskoro biti stavljen u daljnju proceduru. Vjerojatno je to povezano i sa povratkom gospodina Vrdoljaka iz Amerike. Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani ministre, rekli ste da popunjenost privatnog smještaja pada. Ja bih rekla da ne svugdje. Na primjer grad Vodite u 2012. po prvi put bilježi brojku od preko milijun noćenja, između ostalog upravo zahvaljujući i privatnom smještaju. U te kapacitete koji su izgrađeni uloženo je jako puno novaca, truda, rada, a postoji i dugogodišnja tradicija. Nama uz more je poznato da postoje gosti koji rado dolaze u ista domaćinstva 20, 30 i 40 godina, a na nama je odgovornost da te objekte ne stavljamo u drugi plan i da dajemo im još više na značaju. Kad se govori o turizmu i prilikom ovog prijedloga Strategije razvoja turizma pune su nam riječi hvale i govorimo o bruto društvenom proizvodu od preko 18%, da ne kažem na kraju turističke sezone svi se rado slikamo i govorimo o njemu. Međutim, kad se donosi državni proračun brojke kazuju skroz nešto drugo. Neka ministarstva dobijaju više desetaka milijardi kuna dok Ministarstvo turizma na primjer u 2013. godini je osiguralo u svom proračunu svega 281 milijun kuna, a 2014. 239 itd. što znači jako puno planova, a i u projekcijama proračuna za naredne godine novaca još manje. Hvala. Ana Lovrin, replika. izazov biti zapravo ne sama strategija i njeno donošenje već provedba strategije, pa ste rekli i obećali da će se ona vrlo brzo provoditi, da se samo čeka da bude donesena, a da se onda aktivira niz akcijskih planova koji iz nje proizlaze. ja sumnjam u to, čini mi se dosta nevjerodostojno iz razloga što tu ima nekoliko mjera za koje apsolutno nije bilo potrebno donosit strategiju i koje je ova vaša Vlada mogla itekako provoditi provoditi već godinu i pol dana. Prije svega mislim na izmjene i dopune Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama o čemu Vlada odavno govori, a nije poduzela ništa. Dakle, nikakvoga prijedloga pred Hrvatskim saborom nema a neće ga niti uskoro biti kako stvari stoje, a drugo su izmjene i dopune Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu. Dakle, kao što znamo vaš prethodnik ministar je taj kao i drugi ministri neke druge aktualne zakone su jednostavno svojom riječi stavili izvan snage i rekli mi ih nećemo provoditi, premda se ova Vlada kune o nekim drugim slučajevima da se hrvatski zakoni moraju provoditi. Dakle, pitam zašto se postojeći Zakon o turističkom zemljištu ne provodi i zašto se ne naplati ono što Hrvatska država naplatiti može, nego se čeka s njegovim izmjenama prema željama i apetitima nekih interesnih skupina. A ako ste mislili da je zaista loš zašto ga u godinu i pol dana nitko nije podnio podnio prijedlog za njegovu izmjenu i dopunu. Jednako tako govorili ste o strateškim, Zakonu o strateškim investicijama. Valjda vam je poznata Rezolucija Europskog parlamenta, ali nemam vremena dalje.

što nas u ruralnim područjima posebno zanima povezati kontinentalnu i pomorsku Hrvatsku o čemu je govorila kolegica prije i napraviti tržnicu u krajnjem smislu da se mogu prodati naši proizvodi. Međutim, u naravi to baš i nije tako jer puno puta svjedočimo da se kupuju kojekakva nekvalitetna hrana, a naša na žalost ostaje neprodana. Rekli ste da se rade kapaciteti u tom smislu, isto tako mi ne vidimo na žalost u ruralnim područjima da se ti kapaciteti rade. Ali ponavljam da je nama najvažnije da nam u onom dijelu turističkih zajednica i turističkih ureda ureda olakšate s obzirom da imamo potencijale i za vjerski i za zdravstveni i bilo kakav ruralni turizam. U tom dijelu, dakle ne nametati visoke kriterije za otvaranje ureda i visoko stručne kadrove bez obzira što to poštivamo jer jednostavno nismo to u mogućnosti iz materijalnih razloga tome udovoljiti i iz toga razloga i to bi nam bila pomoć i možda i jedan kako kažete akcijske planove ćete raditi pa u tom smislu vam stavljam to na razmišljanje što bi bilo nama od izuzetne pomoći. Hvala lijepo. I zadnja replika Jasen Mesić. biti poticana u smislu novog investicijskog ciklusa. Na samom kraju ovog dokumenta o kojem danas raspravljamo postoji popis i brownfield i greenfield projekata koji su planirani za razdoblje koje tretira ova strategija. strategija. Ali bi me itekako zanimalo na osnovu koje metodologije i na koji način je napravljen ovaj izbor. Ja vjerujem da je bilo određenih konzultacija sa zainteresiranima u Hrvatskoj, međutim već na prvi pogled mislim da se ovaj popis može i treba nadopuniti ali i na određeni način da treba ga možda i na nekim mjestima povezati više toga što je razdvojeno povezati. Ali me zanima na koji način? Da li se možda radilo o javnom pozivu i da li ministarstvo kao jednu od mjera bez obzira što to ovdje nije navedeno planira učiniti javni poziv upravo kako bi se ova lista kompletirala da tako to kažem. I molim vas da se još jedanput referirate na pitanja od mojih kolega kako vidite poticanje tih investicija posebno ako imamo u obzir negativno određenje Europskog parlamenta na Zakon o strateškim investicijama?

što se tiče popisa projekta sastavljen je uz pomoć izrađivača ove strategije, dakle koji je putem sustava zatražio određene projekte i to ranije sam već naveo da se radi o jednoj kritičnoj masi projekata koji su u datom trenutku bili ajmo reći aktualni. Neki su na razini, većina njih jasno na razini projektnih ideja, a neki su, rijetki su oni za koje postoje i izrađena dokumentacija. Jasno je, i to sam isto tako već rekao, da će biti itekako aktualizirano pitanje tih projekata pogotovo uspostavom klastera konkurentnosti koji će biti točno prekriveni sa destinacijama gdje će se jasno i onda iz tih destinacija dakle način na koji ćemo sa time svime upravljati radi se o osam destinacija širom RH i uz pomoć njih će se generirati razvoj. Dakle, biti će provedeno mapiranje, biti će provedene sagledani svi ključni elementi koji utječu na turistički proizvod što kasnije podrazumijeva i trgovanje sa tom destinacijom i svim ostalim. Ključno će nam tu biti u generiranju i povezivanju tih projekata, dobro ste rekli, njihova međusobna povezanost, uvjetovanost ali isto tako i ključno efekti koje će ti projekti i njihova realizacija dati konkretnom turističkom proizvodu. Zakon o strateškim investicijama kad dođe na dnevni red u ovaj Visoki dom isto tako vidjet ćete da glavnih i osnovnih zapreka nema, ponavljam nitijedan članak, nitijedan stavak izričito nije osporen, samo su, su, znate da je Europski parlament isto tako političko tijelo, došle su određene zabrinutosti po određenim poglavljima, ništa više. I taj zakon ide dalje u proceduru. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom. U ime Kluba zastupnika IDS-a i nezavisnog zastupnika Furia Radina kolega Giovanni Sponza.

cijenjene kolegice i kolege. IDS pozdravlja strategiju jer se njome dobiva prvi uvid u trenutno stanje hrvatskog turizma te nam daje smjernice gdje želimo biti 2020. godine. Najjači aduti hrvatskog turizma kojima privlačimo posjetitelje jesu upravo oni koje smo naslijedili od naših predaka i uspjeli na sreću sačuvati do danas, bogat i očuvan prirodni prostor te bogata kulturno povijesna baština. Za pozdraviti je činjenicu da je imperativ koji proizlazi iz strategije sačuvati prirodni prostor, valorizirati bogatu kulturno povijesnu baštinu i da se u svakom koraku izrade akcijskih i provedbenih planova uzima u obzir da se nova izgradnja događa već izrazit ću se tako načetim turističkim zonama kako bi se dugoročno čuvao ukupno raspoložen razvojni prostor od prekomjerne izgradnje. S obzirom da se strategijom utvrđuje potreba mijenjanja slogana kojim se naša zemlja promovira u svijetu moramo iskoristiti prednost očuvanog okoliša, a u tu svrhu kao i podatak da Hrvatska ima najviše nematerijalne baštine pod zaštitom UNESCO-a u Europi. Povezano sa mijenjanjem slogana i produljenjem sezone evo ja bih se suglasio sa kolegom Hrgom koji kaže da je potrebno snažno valorizirati i poduprijeti razvoj kontinentalnog turizma koji ima fantastične potencijale cjelogodišnjeg poslovanja zbog prirodnih bogatstava, parkova prirode, zbog prisutnih lječilišta i termi, zbog mogućnosti koje pruža eko poljoprivreda i eko stočarstvo. S obzirom na uspjeh termalnog turizma u susjednim zemljama moja je sugestija da se u strategiji sagleda razvoj i ovog tipa turizma. Također, držim da je potrebno i to hitno investirati u naše najpoznatije nacionalne parkove kao što jesu Plitvička jezera, Brijuni i Mljet jer su postojeći smještajni kapaciteti u vrlo lošem stanju u odnosu na imidž koji su imali u prošlosti te nam je obaveza da ga ponovno i steknu. Govorio bih o nekoliko stvari temeljem kojih iz strategije proizlaze nedostaci, ali više u okviru izazova i poticaja koji su pred nama. Iz strategije proizlazi da su naše slabe točke opća infrastruktura i to komunalna i prometna, nedostatak turističkih atrakcija, loša turistička ponuda. Što se pak tiče komunalne i prometne infrastrukture dostupnost je dobra. Prometna povezanost svih turističkih destinacija i jadranskih kontinentalnih je ključno ako želimo povećati turistički promet i to u svim godišnjim dobima. Stoga glede infrastrukture kako one komunalne, ali ponajviše one prometne i to cestovne, željezničke, morske, riječne i zračne potrebno je osim ove strategije usporedno donijeti i strategiju prometnog razvitka. Sukladno njoj pripremiti projekte, pronaći partnere, investitore koji jesu spremni uložiti u isto, a osobito mislim na desetljećima zapostavljenu željezničku infrastrukturu u Istri. Što se pak turističkih atrakcija tiče, zabavni parkovi u susjednim zemljama od kako postoje bilježe iznimno dobre poslovne rezultate. Bilo da se radi to o vodenim parkovima, o edukativnim atrakcijama ili parkovima obiteljsko-zabavnog karaktera. Primjeri ne smo u Europi, već i u svijetu nam dokazuju da se takvom ponudom ne može pogriješiti, da njihovi hoteli i ostali smještajni kapaciteti oko njih ostvaruju iznimno dobre rezultate i to usprkos krizi i usprkos iznadprosječnim cijenama smještaja. Dakako da je pred nama pronaći odgovarajući model razvoja i potpore ovakvih projekata. Što se pak tiče loše trgovačke ponude, možemo primijetiti svi koji smo se barem jedanput prošetali bilo kojim gradom duž hrvatske obale, u kojima su povijesni centri, dopustiti ću si kazati naruženi kičastom ponudom proizvoda upitne upitne estetike, kvalitete i provenijencije. Zbog velikog volumena takve ponude oni koji se trude ponuditi autohtone i unikatne proizvode uopće ne stignu doći do izražaja, stoga osim edukacije ljudi o tome da i trgovačka ponuda utječe na stvaranje imidža jedne destinacije, a koja iziskuje određeno vrijeme prvi korak koji bi mogao djelovati već ove sezone jest veliki angažman inspekcijskih službi koje će analizirati što i kako se prodaje duž naše obale, kako nama tako i našim posjetiteljima. Ujedno, držim da bi vrijedilo razmisliti i promijeniti zakonodavni okvir u smislu da se gradovima i općinama dade puno veća moć odlučivanja što se i kako može prodavati posebice u starogradskim jezgrama. U tom smislu imamo podršku i Hrvatske udruge povijesnih gradova koja okuplja najljepše gradove Hrvatske. Hrvatska ima brojne komparativne prednosti, zemlja samo sa tisuću otoka i obzirom na trend rasta nautičkog turizma koji kontinuirano bilježi visoke stope rasta treba predvidjeti poticajne mjere za izgradnju novih i povećanje kvalitete postojećih marina i pristaništa. Bilo bi poželjno utemeljiti koordiniranu akciju sa državne razine zajedno u sukordinaciji jedinica lokalne samouprave sa potencijalnim investitorima kako bi se ovaj u svijetu profitabilan vid turizma realizirao i kod nas, npr. utvrđivanjem knjige projekata koji su već predviđeni u prostorno-planskoj dokumentaciji gradova i općina, sufinanciranjem izrade potrebne dokumentacije i Dakako da se moramo snažno koncentrirati na razvoj zdravstvenog turizma jer bi time mogli zaustaviti trend iseljavanja visoko obrazovanih stručnjaka u koje je kroz njihovo školovanje investiran javni novac. Zdravstveni turizam danas nedostajući, a tako potreban vid ponude i usluge ujedno podrazumijeva kvalitetna radna mjesta, radna mjesta koja ostvaruju dobra primanja, koji nosi dobru potrošnju i zato držim da ga moramo posebno podržati. Nadalje, RH baš zbog svoje slabe industrijalizacije, ali sa druge strane zbog svojih prirodnih bogatstava ima velike mogućnosti razvoja eko turizma kojeg moramo poticati, posebice zbog korisnog povezivanja sa eko poljoprivredom i eko stočarstvom. Veća zastupljenost domaćih proizvoda, poljoprivrednih i prehrambenih stvarala bi i promovirala kulinarski brend, a time i ukupnu razinu kvalitete i konkurentnosti na svjetskom turističkom tržištu. Kroz strategiju vidljiv je i test državne imovine o čemu i jesu neke kolegice i kolege govorili. Potrebno je što prije provesti odredbe Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije i naplatiti od turističkih poduzeća korištenje državnog zemljišta. Držim da se nakon dva desetljeća da si više ne bi smjeli dopustiti da samo jedna gospodarska grana u Hrvatskoj može besplatno koristiti državno zemljište, ako se držimo tog principa onda i našim poljoprivrednicima također moramo omogućiti da besplatno koriste poljoprivredno državno zemljište. osim što će država pokazati svoju punu sposobnost upravljanjem vlastitom imovinom, ova strategija može doživjeti ono u što vjerujem, svoj uspjeh i ono što ne očekujem poraz upravno na aktivaciji državne turističke imovine i potencijalno takve u prvom redu napuštene vojne imovine. Država i nadležna ministarstva ovdje moraju dati dobar primjer ostalim dionicima hrvatskog turizma, Vlada mora odrediti konkretan rok u kojem će se izraditi studije, odnosno akcijski planovi te definirati jasne modele dodjele imovine. S obzirom na loše stanje državnih financija, držim da nije potrebno razmišljati u prioritetima oko rasprodaje iste, već da moramo uložiti energiju prije svega sa mogućnošću koncesije. Ono što većina država u svijetu čini, prava građenja ili modela javno privatnog partnerstva. Osvrnuo bih se na nedostatke i upitne točke iz ove strategije. Strategija razvoja turizma koju sagledavamo obradila je i to jače ekonomski aspekt razvoja turizma a manje onaj ekološki i posebice sociokulturološki aspekt razvoja. Utjecaj predloženog na stanovništvo, demografiju, zaposlenost te utjecaj na prirodne, kulturne resurse što su naše najveće komparativne prednosti u strategiji je kroz akcijske planove potrebno jače sagledati. Uz navedeno treba dodati problem zapošljavanja stranaca u turističkim tvrtkama koji ne doživljavaju destinaciju u kojoj djeluju i rade. iznimno značajan faktor u stvaranju kvalitetnog turizma u destinaciji čini njegovo lokalno stanovništvo zbog svoje sjedinjenosti s destinacijom iz koje potiče lokalno stanovništvo je najbolji promotor i najbolji čuvar kvalitetnog razvoja destinacije. Turizam je uslužna djelatnost u kojoj osnovni faktor uspjeha čovjek. Čovjek koji stvara i čovjek koji pruža emocije i stoga držim da u strategiji se ovom problemu treba i govoriti. I kao zaključno IDS podržava donošenje i usvajanje strategija razvoja turizma zbog dvije osnovne postavke. Turisti danas traže sadržajniji odmor koji mogu ostvariti u svako doba godine a ne samo dva, tri mjeseca turističke špice. Turizam se u Hrvatskoj doživljava kao sektor od značajnog potencijala koji još uvijek nažalost nije u velikoj mjeri realiziran a za što u Hrvatskoj ima još puno prostora za rad. Dakako da postoji mnogo načina poboljšanja turističke ukupne ponude no da bi se nešto poduzelo potrebno je pružiti konkretnu i potporu i podršku. Strategija upravo ima to za cilj i zato je u ime IDS-a i pozdravljam i podržavam. hvala vam na potpori u ovom dijelu razvoja kontinentalnog turizma ali nisam se zato javio. Spominjali ste i mogućnosti i potencijale termalnog turizma i mnogih drugih vrsta a ja bih samo ovdje naglasio vjerojatno možda vam je to promaklo pa bih volio naglas nadopuniti vas u stvari u ovom dijelu. Vjerski turizam Vjerski turizam ogroman potencijal posebno povaljam nacionalno svetište Marija Bistrica treba naći svoje mjesto u strategiji. Mora biti spomenuto jer jednostavno ima velike potencijale. Poštovani kolega Hrg, ima još jako puno vidova turizma koji nisu dovoljno iskorišteni npr. jedan može biti i vid umirovljeničkog turizma. Naime svjetska populacija je sve starija i starija. Mi možemo se isto tako koncentrirat na taj dio da se određuje na naselja na područjima gradova i općina stave u tu funkciju gdje će bogati stanovnici sa planete Zemlje biti i dolaziti koristiti i biti ovdje u Hrvatskoj iz razloga što mi imamo samo ne dobre prirodne uvjete. Mi imamo fenomenalno i klimatske uvjete i zato i o tome treba razmišljati da ne govorimo o kulturnom turizmu, kao što ste rekli o vjerskom turizmu i kongresnom turizmu koji zapravo je tek na samim počecima ali nisam se htio doticati svih onih oblasti jer ima jako puno područja. **Zgrebec, Dragica Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora vani na trgu SV. Marka prosvjeduju radnici Ine. Mi se po običaju uvijek ponašamo ovdje kao dvorjani i kao da nas se sve to skupa ne tiče. Imaju sasvim legitimne zahtjeve zaštite nacionalnih interesa. Tražim u ime Hrvatskih laburista pauzu od deset minuta kako bismo se konzultirali tražim da nam se obrati ako je moguće gospodin ministar Vrdoljak da vidimo što se radi po pitanju zaštite radnika u Ini. Znate da su najave restrukturiranja koja opet idu na uštap radnika.

Određujem stanku do 12,11 minuta.